Josip (SDP)** Sada ćemo prijeći po utvrđenom dnevnom redu, najavljenoj točci, to je - Prijedlog Zakona o radu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 606 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, to su članci 183. do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela, odbora Hrvatskog sabora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice, to je Vlada RH, dodatno obrazložiti prijedlog zakona? Da. Poštovani ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić. Izvolite, poštovani ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo Saborski zastupnici. Pred vama se danas nalazi zakon koji predstavlja jasna pravila ponašanja, kako poslodavaca, tako i radnika i njihovih predstavnika u radnim industrijskim odnosima. Mi smo proveli u razgovorima sa sindikatima preko 100 sati, imali smo tisuće stranica teksta i ono što smo razgovarali, razgovarali smo o promjenama u hrvatskom zakonodavstvu, o promjenama u hrvatskom Zakonu o radu. I u svim tim promjenama smo željeli zajedno proći kroz zakon i u zakonu onda vidjeti što i na koji način zakon treba mijenjati. Ovim zakonom propisujemo minimalne standarde u sustavu radnih odnosa koji su usklađeni sa standardima EU i propisuju rješenja koja su na tragu dobrih praksi i velike većine članica EU. Ovaj zakon je prijelomna točka koliko smo kao društvo i kao političke stranke spremni za reforme i izlazak iz krize. Ovo je prijelomna točka koja kaže da li smo kao društvo spremni izgraditi konsenzus i da li smo kao društvo što se tiče političkih stranaka spremni sjesti za stol i dogovoriti i dogovoriti nužne promjene koje će izvesti Hrvatsku iz krize? Sindikatima smo nudili socijalni sporazum, nudili smo sporazum o socijalnom paktu, sve sa ciljem da zajedno postignemo društveni dogovor oko izlaska iz krize. Međutim to se nije desilo, odbijeni smo odmah na startu. Napominjem da smo razgovarali od prošle godine, dakle skoro 2 godine razgovaramo o Zakonu o rad. I što se promijenilo između onih vremena kada smo dogovorili promjene Zakona o radu u prvom čitanju i sada? Napominjem da su predstavnici sindikata bili zajedno s nama i dogovorili se da izmjene Zakona o radu treba ići u dva koraka i to smo ispoštovali. Što se desilo između tog prvog i drugog koraka? Nismo se promijenili, isti način smo razgovarali i to je ono što opterećuje sve odnose i ono što nam sada na neki način ukazuje da neki od neki od nas nisu bili spremni podnijeti odgovornost za promjene i da su cijelo vrijeme držali figu u džepu. Zakon o radu o kojem ćemo danas raspravljati je produkt vremena u kojem se donosi produkt odnosa koji trenutno vladaju u sustavu industrijskih odnosa, ali jasno i produkt prakse koja postoji u radnim odnosima i na tržištu rada. Zašto produkt vremena? Gospodo zastupnici trenutno Hrvatska što i sami znate sanira ogromne gubitke u proračunu. Kosturi iz ormara ispadaju Hrvatska je te kosture izbrojila hrvatska Vlada ih je kao što znate pokazala javno. Tko je stvorio te kosture? Nismo mi, stvorili su neki drugi i zato mi je žao što u ovom trenutku tih drugih nema u saborskoj dvorani, što govori o njima kako i na koji način su vodili državu. Hrvatska je u gospodarskoj i financijskoj krizi i rasprava o ovom Zakonu i usvajanje ovog zakona bit će dio našeg puta k izlasku iz krize i na to moramo podnijeti svi svoji dio odgovornosti. Najlakše je reći ja to neću, ja to ne želim i ako ne bude po mome neće biti na drugi način. Koliko smo spremni na te promjene? Mi smo spremni na promjene i želimo da i socijalni partneri budu spremni na promjene. Nije Vlada koja je izašla iz pregovora, nije Vlada koja je prekinula pregovore, nije Vlada ta koja je stala na zadnje noge i rekla ovako dalje više ne ide. Sindikati su ti koji su izašli iz pregovora jer su ultimativno tražili da u zakon uđu određene odredbe bez da su željeli poslušati razgovore, da su željeli poslušati argumente s jedne i s druge strane i probati naći zajednički jezik i ja sasvim sigurno smatram da zajednički jezik možemo naći. I kao što znate od onog trenutka kada su sindikati izašli iz pregovora, stotine puta smo pozivali što javno i što pismeno da sjednemo za stol i da vidimo na koji način treba razriješiti prijeporne točke. Mi smo kao Vlada spremi na razgovor, uvijek smo bili spremni. Nismo mi ti koji smo izišli iz pregovora, nismo mi ti koji smo prekinuli pregovore. Treba se pitati zašto su prekinuti pregovori. I ovu raspravu u Saboru shvaćam kao javnu raspravu i ona je javna rasprava i sve do onog trenutka dok u Saboru ne dignemo ruke za konačni prijedlog Zakona o radu on je podložan izmjenama i to smo više puta rekli i na tome ćemo inzistirati i pozivati i ja se nadam da će i druga strana imati razumijevanja i doći na pregovore i razgovarati o onim točkama o kojima možemo i trebamo postići konsenzus. U okolnostima visoke stope nezaposlenosti, niske stope zaposlenosti, rada na crno u svim njegovim pojavama očuvati radno mjesto mora biti prioritet svih nas i onih koji su sada tu na Markovom trgu i nas u Saboru i u Vladi, očuvati radno mjesto je prioriteti i radno čuva nas od siromaštva. Svjesni smo činjenice da Zakon o radu neće sam po sebi otvoriti radna mjesta ali će biti dio onih reformskih mjera koje će podići konkurentnost Hrvatske, koju će promijeniti sliku Hrvatske kao zemlju koja ima izuzetno rigidno zakonodavstvo. Napominjem da ovim izmjenama zakona ne diramo otpremnine, ne diramo otkazne rokove što je najvažnija zaštita radnika. I ovim zakonom dinamiziramo tržište rada, omogućujemo da se na tržištu rada posluje, omogućujemo da dolaze investicije i da se konačno u Hrvatsku počne da konačno dobijemo pozitivnu poslovnu klimu. Jer ključno pravo svakog radnika je pravo na rad i pravo na plaću. Mi smo ti koji smo u Kazneni zakon uveli da je neisplata plaće kazneno djelo, mi smo ti koji smo krenuli u izmjene rada Državnog inspektorata da on bude onaj represivni aparat i onaj aparat koji će pratiti rad odnosno koji će pratiti samu primjenu zakona. ali svi u društvu moramo jednako snositi odgovornost za mjere koje bi radnicima morale omogućiti rad i radno mjesto. Ovaj zakon je mjera koja to omogućava jer pravo radnika je pravo na rad, pravo na radno mjesto, pravo na isplatu plaće. Ovim zakonom se štite radna mjesta i to je ona vodilja koja treba biti svima na pameti. U onom trenutku kada se izgubi radno mjesto, to radno mjesto se vrlo teško vraća. Očuvati radna mjesta je glavna misija ovog zakona i izmjena ovog zakona. Što zakonom radimo? Zakonom pojednostavljujemo neke procedure i uvažavamo zakonitosti koje vladaju na tržištu rada. Zakonom skraćujemo i pojednostavljujemo postupak kolektivnog zbrinjavanja viška radnika sa ciljem da taj postupak od onih poslodavaca je došao do da se očuvaju radna mjesta. Cilj ovog zakona je očuvati radna mjesta. Stoga se i sam proces kolektivnog zbrinjavanja pojednostavljuje, ali ono što napominjem, ne skraćujemo otkazne rokove, ne smanjujemo otpremnine, ne ukidamo zaštitu od otkaza zaštićenih kategorijama radnika, ne smanjujemo ovlasti predstavnika radnika kako u postupku kolektivnog zbrinjavanja viška radnika tako i u postupku individualnog otkazivanja ugovora o radu, ne smanjujemo prava radnika. Međutim, moram se osvrnuti na ono što su zemlje u okruženju radile, što su naši konkurentni na europskom tržištu radi. Reforma radnog zakonodavstva u tim državama kao što je npr. Španjolska, Portugal, Slovenija provedene upravo sa ciljem otpuštanja radnika. Nama nije to bio cilj, niti se to ovim Zakonom predviđa. Nama nije cilj da se otpuštaju radnici, nama je cilj da se očuvaju radna mjesta, nama je cilj da se poboljša poslovna klima, nama je cilj da se pokrenu investicije i da konačno ona brojka od 380 tisuća nezaposlenih počne padati u Republici Hrvatskoj. Jer to smo odgovorni prema njima, odgovorni smo prema onima koji u ovom trenutku u Hrvatskoj traže posao, žele posao, žele raditi, žele ostati u Hrvatskoj. Rekao sam na početku da je ovaj Zakon proizvod vremena u kojem se donosi i onih odnosa koji trenutno vladaju u sustavu …/Govornik se Uvjetima pada sindikalnog članstva uloga države mora biti osigurati jednake uvjete poslovanja svim poslodavcima neovisno o tome ima li kod poslodavca sindikalno organiziranog članstva ili ne. Uloga države je stvoriti uvjete za jačanje sindikata i udruga poslodavaca kako bi jačao sustav industrijskih odnosa, kako bi se poticalo kolektivno pregovaranje i jačao partnerski odnos između poslodavaca i predstavnika radnika, kako sa sindikatima, tako i sa radničkim vijećima. Radnička vijeća treba još ojačati, radnička vijeća treba još osnažiti jer je to direktna participacija radnika u sustavu radnih odnosa. Međutim, uloga države i uloga Vlade nije favorizirati jednu interesnu skupinu u odnosu na drugu i tako se nismo ponašali. Nismo trgovali, nismo dogovarali ispod stola, nije bilo noćnih dolazaka i dogovora kao što je bilo u ranijim izmjenama Zakona o radu. Uloga države nije stvarati takvo poslovno okruženje koje će ugrožavati slobodu sindikalnog udruživanja i slobodu kolektivnog pregovaranja. Uvjetovanje uređenja pojedinih prava samo kolektivnim ugovorima narušavanje je slobode sindikalnog udruživanja i slobode kolektivnog pregovaranja. Sa ovim izmjenama mi omogućavamo da poslovna klima u Hrvatskoj bude bolja, da se urede radni odnosi i ne želimo favorizirati niti jednu, niti drugu stranu, niti sindikate, niti poslodavce. Ne želimo graditi industrijske odnose na lošim temeljima već na punom poštivanju temeljnih socijalnih prava i sloboda od kojih je ključno pravo i sloboda na kolektivno pregovaranje i sindikalno udruživanje. Promotori tih sloboda trebaju biti sindikati ali ne zakonom uvjetovati da se kod poslodavca osnivaju sindikati, sloboda udruživanja je ustavom zagarantirana i to je ono na čemu sindikati trebaju više raditi. Zašto je ovaj Zakon produkt prakse koja danas vlada u sustavu radnih odnosa? Dame i gospodo zastupnici, zakone ne piše ni Vlada, niti poslodavci niti radnici i njihovi predstavnici, praksa je pokazala da su dobri oni zakoni koje piše život. Zakoni ne mogu egzistirati u zrakopraznom prostoru odvojeni od života, potreba i okolnosti u kojima se od njih očekuje da reagiraju odnose aktera. Ovaj Zakon temelji se na dobrim rješenjima koja danas već postoje u praksi, temelji se na sudskoj praksi, temelji se na razgovorima koje smo proveli u Vladi opet napominjem, preko godinu i pol dana pregovaramo o Zakonu o radu i nitko nam ne može reći da nismo i ne inzistiramo na socijalnom dijalogu. Ovaj Zakon temelji se na iskustvu dobrih odnosa koji vladaju između radnika i poslodavaca, kod poslodavaca koji ispunjavaju sve obveze prema radnicima kakva je velika većina poslodavaca u državi. Ne želimo donositi zakon koji bi sankcionirao ono što loši poslodavci rade, želimo donijeti zakon koji će omogućiti da dobri poslodavci još bolje posluju a loše poslodavce ćemo sankcionirati i to drastično što se vidi i iz kaznenih odredbi ovog Zakona. I konačno ovaj Zakon temelji se na dobrim iskustvima drugih država članica Europske unije posebice u dijelu kojim se uređuje radno vrijeme. Naravno da Vlada snosi najveću odgovornost za kreiranje boljih uvjeta na tržištu rada za sve sudionike jer smo upravo zato dobili povjerenje građana na izborima. svjesni smo činjenice da postoje zlouporabe, svjesni smo činjenice da odredbe o radnom vremenu se krše od strane pojedinih poslodavaca, da su radnici uskraćeni za odmore, dopuste, stanku, plaćeni prekovremeni rad. Da li bi zbog toga trebalo mijenjati zakon da još više ograničenja postavimo dobrim poslodavcima koji to ne rade a to je većina poslodavaca u Republici Hrvatskoj? Isto tako moramo biti svjesni činjenice da sami zakoni kakvi god oni bili ne mogu spriječiti zloupotrebe već to mogu samo kvalitetni odnosi sudionika industrijskih odnosa prvenstveno poslodavaca i radnika i njihovih predstavnika. I tu leži ključna odgovornost poslodavaca i sindikata za fleksibilizaciju sustava radnih odnosa koja je nužna i koju prepoznaje Europa. Ujedno to ne podrazumijeva i smanjenje prava radnika jer to u biti nije i ne smije biti. Odgovornost države je osigurati institucije koje će pomoći poslodavcima da poštuju propise koji će sankcionirati poslodavce koji krše propise. I to će pomoći radnicima da zaštite svoja prava pred sudom. Naša želja je da se inspekcije rada plaše svi oni koji krše prava radnika i radnica a inspektorima smo kao što znate povećali i proširili mogućnost prikupljanja podataka. Inspektorat rada počinje raditi na drugi način, on će biti i preventivna i represivna institucija. Više neće biti odlazaka u pojedine tvrtke, pojedine tvrtke će biti zaštićene, sankcionirat ćemo sve one koji zapošljavaju na crno, sankcionirat ćemo sve one koji ne plaćaju prekovremene, sankcionirat ćemo sve one koji krše radno

već spomenutih reformi radnog zakonodavstva koje su provodile druge države, zakon se možda ne čini revolucionarnim, ali zakon je ključan za stvaranje povoljnije klime i svega onoga što u Hrvatskoj se treba a prije svega primjerenim okolnostima u kojima se danas nalazi Hrvatska i okolnostima u kojima radnici u Hrvatskoj danas žive. Zakonom se omogućava jednostavnija i transparentnija organizacija radnog vremena. Pri tome treba naglasiti da se ne ostavlja na samovolji poslodavcu da organizira radno vrijeme kako se to moglo čuti u javnosti jer će poslodavac to činiti svojom odlukom samo ako organizacija radnog vremena nije na drugi način određena drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sa radničkim vijećem. Prema tome, sve ono što sindikati zahtijevaju je već sadržano u zakonu. Preraspodjela radnog vremena ne znači da će radnici biti obespravljeni, preraspodjela radnog vremena omogućava da se očuvaju radna mjesta i da se izvrše ono što treba tvrtka izvršiti prema zahtjevima tržišta. Odbacujemo sve tvrdnje da na ovakav način promoviramo lošu praksu u državi, dakle da se ne plati radno vrijeme, da se ne plati prekovremeni, da se radnicima ne omogućava ono što im treba omogućiti, a to je odmor nakon provedenog rada. Ovim zakon omogućavamo dobrim poslodavcima da preraspodijele radno vrijeme, da odgovore zahtjevima tržišta rada, a loše poslodavce ćemo sankcionirati i zato Inspektorat rada će raditi drugačije. Jednostavnija organizacija radnog vremena neće značiti i prekomjerni rad radnika. Napominjem da u ovom trenutku u Hrvatskoj radnici u građevinarstvu i ugostiteljstvu rade i 60 sati tjedno, 6 mjeseci svaki dan i to je uređeno kolektivnim ugovorom. Dakle mi ovim izmjenama omogućavamo da se za kraći period, za 4 mjeseca ne 60 sati nego 56 sati može preraspodijeliti radno vrijeme, ali to ne znači da će se raditi 56 sati 4 mjeseca nego će se raditi u jednom periodu kada je potrebno za izvršenje narudžbe duže, a da bi se onda u drugom periodu radilo kraće. Svaki prekovremeni sat će biti plaćen. Jasno je ograničenje koje je postavljeno u zakonu, a to znači maksimalno 56 sati tjedno, ali u odnosu na ukupan fond sati u 4 mjeseca maksimalno 48 sati, 40 redovno i 8 prekovremeno. Svaki sat radnika morat će se evidentirati, svaki sat rada iznad punog radnog vremena morat će se platiti kao prekovremeni rad. Netočna je tvrdnja da će se tek nakon 4 mjeseca utvrđivati prekovremeni rad jer oni koji to tvrde neka dobro pročitaju prijedlog zakona ili namjerno lažu. Zakonom se olakšava zapošljavanje ne nepuno radno vrijeme, doslovno primjenom pro rata tempore, omogućavamo rad sa 4 sata, omogućavamo rad od kuće, omogućavamo rad za više poslodavaca. Sve je to usmjereno ka tome da ona brojka od 385 tisuća koju sada imamo na zavodu bude manja i da tim ljudima omogućimo da rade. uređenje rada preko agencija za privremeno zapošljavanje i oni koji kažu da će se radnik kojega poslodavac otpusti zbog poslovno uvjetovanog otkaza moći zamijeniti radnikom preko agencije, lažu. Jer u zakonu jasno piše da ukoliko je poslodavac dao poslovno uvjetovani otkaz da na to mjesto se ne može zaposliti radnik preko agencije. I kad govorimo o agencijama, Hrvatska je tu u povojima. Svega 0,3% radnika radi preko agencije. Europa je negdje otprilike sada već preko 4%. Ali ono što iskustva Europe pokazuju, pokazuju da oko 20% agencijskih radnika na kraju ostane trajno zaposleno u tvrtki gdje su radili preko agencije i to je jedan od načina kako se prelazi iz stanja stanja nezaposlenosti u stanje zaposlenosti. Jasno da primjena svakog instituta može dovesti do zloupotreba, da može dovesti do toga da imamo nepravilnosti. Stoga je i u zakonu predviđeno individualno sankcioniranje i Inspektorat rada posebnu pažnju obraća na one tvrtke koje zapošljavaju radnike preko agencija. Prema tome, sankcionirat ćemo sve one koji pokušavaju loviti u mutnome, a s druge strane želimo osigurati da radnici preko agencija imaju stalno radno mjesto, da imaju plaću kao i oni radnici koji su zaposleni u tvrtkama gdje oni rade preko agencija, sve sa ciljem da radnik ima što veću sigurnost. Zakonom jačamo sigurnost radnika, produžuje se rok zastare za potraživanja sa 3 na 5 godina, omogućujemo štrajk zbog neisplate plaća odmah po dospijeću plaće, jačamo radnička vijeća, uvodimo definiciju poslovne tajne koja bi trebala olakšati rad predstavnicima sindikata u djelovanju kod poslodavca. Postavljamo jasna pravila kod kolektivnog pregovaranja i prava na štrajk. Zakonom ne umanjujemo prava radnica i radnika koji koriste rodiljna i roditeljska prava. Laž je da ćemo ovim Zakonom kada se osoba koja je završila porodiljni dopust, žena koja je završila porodiljni dopust kad se vrati na posao da onda neće imati svoje radno mjesto. Istina je da sadašnjim zakonom ona gubi radno mjesto, jer po sadašnjem zakonu ako poslodavac ukine to radno mjesto, a nema je mogućnosti zaposliti na neko drugo radno mjesto ona automatski gubi radno mjesto. Dakle, po sadašnjem zakonu žene koje se vrate sa porodiljskog dopusta po sadašnjem zakonu gube radna mjesta. Ovim zakonom mi to preveniramo, jer se radnice i radnici koji se vrate na rad nakon korištenja rodiljnih i roditeljskih prava, dakle oni mogu se vratiti na drugo radno mjesto i ovaj zakon im to jamči. I zaključno. Zakon se sadržajno rasterećuje, normativno se rasterećuje, jednostavnije je za čitanje i jednostavnije za primjenu. A ono što želim ovim putem poslati i poruku svim radnicima u Hrvatskoj. Radnice i radnici Zakon o radu je okvir vaših prava koje vam jamči država. Ovaj zakon jamči minimalna prava i jasno je da se ta minimalna prava pregovorima sa poslodavcima mogu povećati. I mi ćemo ta minimalna prava štititi na sve načine koji su nam dozvoljeni. Loši poslodavci će biti sankcionirati, dobri poslodavci će, omogućit ćemo da otvore nova radna mjesta. Ovaj Zakon neće otvoriti nova radna mjesta to je svima jasno i on nije usmjeren prema tome, ali će očuvati postojeća radna mjesta. Ovaj Zakon neće riješiti sve probleme koji postoje na tržištu rada, ali će vam omogućiti minimalnu sigurnost, utjecat će na smanjenje rada na crno i zaštitit će radnice i radnici vaše pravo na rad. Svaki radnik i radnica u Hrvatskoj zaslužuje radno mjesto, zaslužuje sigurnost i dostojanstvo. Ovaj zakon je jedan od mjera koje će omogućiti Hrvatskoj da krene naprijed, a dostojanstvo radnika neće biti ugroženo iako se od strane sindikata čujemo drugačije poruke. Štitit ćemo prava radnika i to je uloga države. Zakon je taj koji osigurava minimalne standarde. Svojim institucijama država će jamčiti svakom radniku poštivanje prava koje Zakon o radu propisuje, ali na tome trebaju zajednički raditi i radnici i radnici i njihovi predstavnici i jasno poslodavci. Republika Hrvatska danas se nalazi u situaciji u kojoj je nužno zajedničko djelovanje svih nas kako bi osigurali uvjete za brz i učinkovit gospodarski oporavak. Pri tome, napredak se ne može očekivati ukoliko svi nismo za promjene. Ovim putem još jedanput pozivam da između dva čitanja sjednemo za stol, riješimo probleme i počnemo razgovarati o socijalnom paktu za izlazak iz krize. To smo vam predložili već prije godinu dana, niste to prihvatili. Možda je ovo vrijeme da to prihvatite. Promjene su nužne, ali za shvatiti tu činjenicu nisu nam potrebne nikakve stručne analize već nam to potvrđuje brojka od 375 nezaposlenih tisuća na Zavodu za zapošljavanje. Broj onih radnika koji svaki dan ostaju bez radnih mjesta, broj radnika koji rade a ne primaju plaću, poslodavci koji se ne mogu prilagoditi okolnostima na tržištu rada, koji nameće konkurencija iz drugih zemalja. Nema se vremena za analize već je potrebno brzo i ciljano djelovanje na svim područjima pa tako i u sustavu radnih odnosa. Svaka promjena će biti pozitivna ako u njoj postoji društveni konsenzus, ako želimo da taj konsenzus postignemo ili imamo neke druge agende a ne postizanje konsenzusa. Na žalost, u ovom trenutku to nismo uspjeli, ali radimo i želimo raditi i dalje da taj konsenzus uspije. Postizanje društvenog konsenzusa podrazumijeva određeni stupanj odgovornosti za stanje u državi, ozbiljnosti, dosljednosti i odgovornosti svih onih koji su u sustavu i sindikata i poslodavaca i svih onih koji u ovom trenutku djeluju na političkoj sceni. Reforme koje su provodile druge države članice na ovom području pokazuju da interesi interesnih skupina ne moraju biti tako suprotstavljeni kao što je to slučaj u Hrvatskoj, jer bi interes svih strana trebao biti susjedne Slovenije pokazuju da je promjenama u radnom zakonodavstvu moguće postići konsenzus ako na svim stranama postoji razumijevanje i ozbiljnost, ako se strane uvažaju i ako preuzmu odgovornost za buduće generacije koje dolaze. Mi na jednoj strani na žalost nismo imali razumijevanje. S obzirom da smo sa socijalnim partnerima postigli suglasje o promjeni Zakona o radu u dvije faze vjerovali smo da i u Hrvatskoj postoji razumijevanje i ozbiljnost socijalnih partnera i da ćemo uspjeti zajedničkim snagama provesti reformu radnog zakonodavstva koja je uvijek teška, ali na kojoj se potvrđuje koliko je jedno društvo spremno za promjene.

Koristim ovom prilikom još jednom pozvati sindikate da se odazovu nebrojenim pozivima Ministarstva rada i mirovinskog sustava, da se ponovno uspostavi komunikacija socijalnih partnera jer samo zajednički možemo osmisliti ona rješenja koja će biti najprimjenjivija. bolje sutra nećemo postići ultimatumima i prijetnjama nego uvažavanjem drugog mišljenja i postizanjem zajedničkog suglasja o nužnosti promjena u svrhu postizanja društva, reda, rada i rasta. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sada imamo set replika pa idemo po redu. Poštovani zastupnik Željko Reiner, (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Najprije treba vrlo jasno reći da nije istina kao što piše da se radi o zakonu kojeg traži EU. To nije To nije točno. Ovo je zakon koji isključivo donosi sadašnja Vlada, zakon donesen 2009.godine je u cijelosti bio usklađen sa pravnom stečevinom EU a ovakvo površno zadiranje u Zakon o radu naravno može rezultirati samo daljnjim urušavanjem odnosa na tržištu rada a nikako neće dovesti do kvalitetnih i dugoročnih rješenja. U trenutačnoj situaciji u kojoj ne postoji stručno razrađena platforma za cjelokupnu reformu tržišta rada u kojem nažalost nema uopće suglasja socijalnih partera, neozbiljno je i krajnje neodgovorno prekrajati Zakon o radu i to će bojim se završiti kao još jedan neuspjeli eksperiment trenutačne Vlade sa dalekosežnim i dugoročnim posljedicama i za radnike a i za poslodavce i gospodarstvo u cjelini. Bez maksimalnog suglasja socijalnih partera u ovako teškoj gospodarskoj situaciji to je štetno, to je opasno, to priziva socijalne nemire a time i narušavanje političke stabilnosti. Ono što treba vrlo jasno reći da smo začuđeni sa činjenicom da i bizarno je zapravo da ovakav zakon predlaže Vlada koju predvodi stranka koja se naziva socijaldemokratskom a provodi zapravo u realnom životu politiku koja je izravno suprotna idejama socijaldemokracije, ne poštuje radnike i rad i umjesto da radi za njih radi kontinuirano protiv njih. Koliko se radi o dvoličnosti najbolje pokazuje i činjenica da je 2010.godine se potpisivalo protiv promjena Zakona o radu, kad su minimalne promjene bile rađene a sada se ništa nije promijenilo i mijenja se nakaradno ovaj zakon. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, ne znam na koji bi se članak pozvala Poslovnika, ali nije definitivno… …/Upadica predsjednik: Kako znate da je povreda onda?/… Pa mislim da jest povreda jer mi nije jasno kako gospodin Reiner koji nije bio prisutan na uvodnom izlaganju dao repliku na uvodno izlaganje

Nemojte biti nestrpljivi. Kolega je prijavio i otišao van. To je njegovo pravo. Nema povrede poslovnika. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mirano Mrsić. Poštovani zastupniče, pa vidim da je bila pisana replika, dakle pripremljena već ranije. Ja nisam nigdje govorio u svom izlaganju da EU ovo od nas zahtjeva. Dakle, ovo od nas zahtjeva onih 385 tisuća nezaposlenih koji su u Hrvatskoj u ovom trenutku i govoriti o zahtjevima možete pogledati samo na brojku koju imamo na Zavodu za zapošljavanje i to je naša i vaša i moja obveza da taj broj se smanji. Način na koji ste diskutirali je način koji je napisan, dakle da ste slušali moju diskusiju, pomno bi vrlo jasno rekli da treba postići nacionalni konsenzus, mi smo ga postigli sa dijelom socijalnih partera u prvim izmjenama Zakona o radu smo imali konsenzus sva tri, oba socijalna partera, sada nažalost nismo imali i dalje smo otvoreni za razgovore s njima. Prema tome, ne možete nam imputirati nedostatak socijalnog dijaloga ali ono što je sasvim sigurno, treba poduzeti korake da Hrvatska izađe iz krize i reforma radnog zakonodavstva je i jedan od tih koraka. Opet napominjem, pogledajte na Zavod za zapošljavanje i to je i vaša i moja dužnost da te ljude zaposlimo u Hrvatskoj. Bio je to odgovor na repliku, poštovanog ministra rada i mirovinskog sustava Miranda Mrsića. Sada je replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Mrsić, ministre Mrsić, čuli ste što vam sindikati poručuju prije nego što ste počeli govoriti. Gotovo iz svake vaše rečenice to zapravo i proizlazi. Naime, rekli ste da ovaj zakon proizlazi iz zahtjeva 385 tisuća nezaposlenih a u svom govoru kažete da je glavni cilj očuvanje postojećih radnih mjesta i da se broj nezaposlenih ovim zakonom neće promijeniti i neće se promijeniti i to je točno. Nadalje, cilj očuvanja postojećih radnih mjesta vašu Vladu potpuno demantira 70 tisuća izgubljenih radnih mjesta za vrijeme vašega dvogodišnjeg mandata. To vas demantira također. Nadalje, govorili ste o tome da je kazneno djelo ne isplatiti plaće a oko 15 tisuća radnika u RH u firmama čiji je vlasnik država ne prima plaću, pa tko će kazneno odgovarati, oćete vi ići u zatvor što ne isplaćujete u Lipiku plaće djelatnicima? Tko je odgovoran, kao za automobile ne zna se tko ih je naručio. Dalje, kosturi o kojima govorite, dvije godine ste na vlasti, HDZ je imao kostur od 15 milijardi kuna deficita državnog proračuna. Vi imate blizu 20 milijardi, dvije godine uzastopce, čiji su to kosturi, tko će te kosture kada vaša Vlada ode onda zbrinjavati te vaše kosture. Nadalje, je li i vaš način obračuna sa radnicima zatvaranje sindikalnih vođa, je li vaš način rada uvođenje dakle radne obveze kao što je to napravio vaš kolega ministar Ostojić, je li vaš način rada uvođenje smjenskoga rada u zdravstvu kada je to nemoguća misija, kada je to fatamorgana, kada je to perpetuum mobile, to su vaši načini radi. dakle, primjena sile, primjena bahatosti a život o kojemu govorite a da piše zakone, pa vi taj život zapravo i ne vidite. Vi se zapravo i … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo poštovani zastupniče, isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku, ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić, Poštovani zastupniče, ja se nadam da niste prespavali moj govor. Dakle, ja sam vrlo jasno rekao da je cilj očuvati radna mjesta, to znači da nam se ova brojka od 385 tisuća radnih mjesta ne poveća. A s druge strane stvoriti poslovnu klimu koja će otvoriti nova radna mjesta da bi se to sam vrlo jasno rekao, dakle da bi se mogli ovi ljudi koji su sada na Zavodu za zapošljavanje zaposliti. I opet napominjem, vrlo jasno, možete pogledati scenogram pa ćete vidjeti da treba stvoriti pozitivnu klimu koja će privući investicije u Hrvatskoj i otvoriti radna mjesta. Prema tome zakon je jedan dio tog stvaranja pozitivne klime i kada govorimo o konsenzusu mi smo razgovarali godinu i po' dana, ne možete me imputirati da nema socijalnog dijaloga, socijalni dijalog i sada postoji, ne postoji na razini tripartitno, dakle na razini Gospodarsko-socijalnog vijeća, ali postoji na lokalnim GSF-ima, postoji i između pojedinih sindikata i Vlade. Prema tome, socijalni dijalog postoji, sad jasno da socijalni dio treba napraviti, ali nismo mi ti koji smo prekinuli pregovore i nećemo nikada biti ti koji će reći, e sada više nećemo, mi ćemo uvijek uložiti dodatni napor da se postigne konsenzus i ako ste me dobro slušali, ja sam pozvao da se još jedanput i više puta ako bude trebalo, sjedne za stol i da se proba riješiti problem. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Josip Salapić, replika. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala predsjedniče Sabora. Gospodine ministre, pa tko je vama branio da vi jučer kada ste imali prijem Kluba zastupnika SDP-a pozovete još jednom socijalne partnere, poslodavce pa čak i sve predstavnike klubova zastupnika i da baš tako glatko ova rasprava o ovom zakonu nije išla i niste u pravu. Vi ste nekoliko puta danas rekli, laž je, lažu, nismo mi, oni su. Na što vam to liči? Ja vas troje tu danas, iskreno rečeno žalim, niste vi ti koji bi trebali preuzeti odgovornost za ovo što ste od vašeg predsjednika Vlade dobili, a to je da morate ovo danas otvoriti u Saboru. Vi ste političari, iza vaših dobrih namjera, iza ovih dvoje stručnih ljudi koji tu sjede s vama, stoji politika i vama je očito gospodin Milanović dao naredbu da morate o tome danas tako govoriti i koliko god bilo smiješno, ponekad ispada i glupo. Vi ste danas rekli da neki čitaju svoje replike, a vi ste to lijepo izbrifirali, 32 minute pripremljenog govora onoga što ste tako čitali, dok vani vam ljudi fićukaju i dok radnici ne razumiju o čemu vi pričate. Prije svega apsolutno je opravdano da se o promjeni zakona u kontekstu nekih drugih obveza treba razgovarati, ali zaboravili ste jednu vrlo važnu stvar, radi se o radnicima, o zaposlenima koji ne primaju plaću, oni nezaposlenima koji ne mogu dobiti posao, a vi 32 minute čitate i kažete da vas nitko ne razumije, a vi govorite kao da vani nema prosvjednika, sindikalnih predstavnika, kao da su radnici sretni, kao da je državni tečaj med i mlijeko. Rekao sam najpoštenije treba priznat da je teško, da je kriza velika, da u dvije godine niste uspjeli ono što ste obećali, da bi vas netko mogao shvatiti što vi govorite, a vi ste govorili kao da je sve lijepo i kao da je Hrvatska europska zemlja u kojoj ne raste nezaposlenost, nego se trebamo ugledati u Njemačku. Daj Bože da se po zakonodavstvu, ali i po radu možemo ugledati na Njemačku, ali vi u tome niste uspjeli (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Žao mi je što niste slušali moj govor, dakle ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ćemo se ugledati u Njemačku, niti sam govorio o Njemačkoj, kao što ste sami čuli. S druge strane kada govorimo o konsenzusu, mi smo i pismeno sindikate zvali na pregovore i usmeno, imali smo već i sastanke sa Inspektoratom rada gdje smo ih zvali na sastanak, dakle mi smo zvali i zovemo i zvat ćemo uvijek za sve ono što bi trebalo sjesti za stol, ali nažalost u ovom trenutku nemamo odgovora sa druge strane. I kada govorimo tko laže, tko govori istinu, ja sam samo htio naglasiti koji dio zakona se krivo interpretira, dakle opet napominjem agencijski radnik se, dakle radnik koji radi i dobije posao, … na otkaz se ne može zamijeniti agencijskim radnikom, onaj tko se vrati sa trudničkog bolovanja ne može dobiti otkaz, sada može po ovom zakonu i radno vrijeme se i ugovara sa sindikatima kao što se ugovaralo i do sada, želimo to proširiti na ona mjesta gdje nema sindikalnog organiziranja jer svi poslodavci trebaju imati fer utakmicu na tržištu. Žao mi je što niste dobro slušali moj govor. Poštovani gospodine ministre, u svom izlaganju tri puta ste kritičare zakona javno optužili da namjerno lažu. Ja vam uzvraćam istom mjerom i javno vam kažem da namjerno lažete kada obrazlažete ovaj prijedlog zakona. Drugo, pozivate na konsenzus, kako? Uzmi ili ostavi, ovaj prijedlog morate prihvatiti i to je po vašem mišljenju konsenzus. S kime? Sa sindikatima ne možete jer vas ne žele, ne prihvaćaju vaše argumente, ne prihvaćamo ni mi iz oporbe, dakle nemate partnera za konsenzus. Ali ja vam nudim konsenzus, odite, raspišite referendum o tom zakonu i na njega će sigurno izaći 385 tisuća nezaposlenih kojima nudite lažnu nadu da će lakšim otpuštanjem doći do veće zapošljivosti koje nigdje nije dokazano u Europi, nikada, nitko to nije dokazao. Nadalje, da će izaći 70 tisuća ljudi koji rade, a ne primaju plaću, 180 tisuća ljudi na minimalcu, 16,5 kuna bruto po satu, jedina garancija države zaposlenima u financijskom smislu i onima kojima nudite da 4 mjeseca u godini rade 16 sati dnevno, a većina njih, a to će se razvijati, vidjet ćete i brzo ćemo doći do onih 4, 5 europskih posto agencijskog zapošljavanja. Oni će vas sigurno na referendumu podržati i prihvatiti ovakav zakon i onda ćete imati konsenzus. Ljutite se na oporbu, ljuti ste na sindikate pa odite po konsenzus prema tim ljudima koji sam vam rekao. Izgovorili ste najveću istinu i najveću zabludu potvrdili, najbolja praksa i najbolji zakon piše život. Ne razumijete i nikada vi to nećete shvatiti. Uloga države nije da bespogovorno prihvaća zakone tržišta, nego da prevenira njihove pogreške i korigira kada do njih dolaze. Samo nesposobna vlast prihvaća sve zakone tržišta. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić. onda ćete vidjeti da ono što ste predlagali amandmanima 2009.je u ovom zakonu. Žao mi je što se niste u svojoj replici osvrnuli i na to. Prema tome, postoji i uvažavanje dakle postoji i mogućnost promjena. Ono što smo rekli u zakonu se stvari mogu mijenjati. I kada govorimo o uvažavanju tržišta i života jasno da treba osluškivati tržište rada i zakon prilagođavati tržištu rada i otvarati radna mjesta i omogućavati da ovi koji su nezaposleni u ovom trenutku 385 tisuća ih ima da dobiju radno mjesto i to je naša odgovornost. To je i vaša i moja i svih nas da napravimo sve da zaposlimo tih 385 tisuća ljudi i ne trebaju nam nikakve analize oko toga što moramo napraviti. Jednostavno moramo stvari pokrenuti i Hrvatska mora izaći iz krize. Kada govorimo o zakonu, u zakonu vrlo jasno piše koje stvari što je dopušteno koje nije. Nitko neće raditi 16 sati na dan kroz 4 mjeseca. U zakonu vrlo jasno piše kada se to može, koliko, tko treba dati dopuštenje. Tamo gdje postoji sindikat je sindikat je pregovori sa sindikatom. Tamo gdje ga nema je pregovor sa radničkim vijećem, tamo gdje nama radničkog vijeća je isto tako dogovor sa radnicima. I opet napominjem da radnici trebaju biti oni koji trebaju korigirati ne samo poslodavca nego korigirati i državu, a to znači da sve one nepravilnosti koje se dešavaju se mogu prijaviti i … sankcionirati sa svojim sustavom inspektorata rada. **Leko, Josip (SDP)** Molio bih govornike da ne diskvalificiraju jedan drugoga. To nije ni lijepo ni primjereno niti to doprinosi kvaliteti rasprave. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, i da su odustali od dijaloga. Rekla sam maloprije da sam čula jednog uvaženog predsjednika jedne sindikalne središnjice jutros koji je rekao da su sindikati spremni ponovno razgovarati pa vas molim da predložite predsjedniku Vlade da on to učini, da okupi sve ponovo za istim stolom. Naime, Vlada može činiti najbolje stvari ali Vlada je uvijek na kraju dana odgovora i ostane jedina na brisanom prostoru kada govorimo o 384 gotovo o 385 tisuća nezaposlenih, padu BDP-a, činjenici da nema rasta itd. Dakle u vašem je interesu nastaviti taj dijalog. Rekli ste uz ostalo da će ovaj zakon omogućiti čuvanje radnih mjesta. Mi a čulo se do sada u svim raspravama nismo sigurni da je to tako. Međutim ono što je puno važnije, zakon mora na neki način otvarati prostor za otvaranje novih radnih mjesta jer danas i u ovoj raspravi tih 385 tisuća nezaposlenih gotovo da nitko ne zastupa. Dakle to mora biti cilj svakog zakona i svake mjere u ovom sustavu. Vlada na tome mora inzistirati. I svakako rekla bih još na kraju budući da ste spominjali neke prošle vlade i praksu da se nešto dogovara ispod stola, ja sam bila u jednom dužem razdoblju vođa pregovaračkoga tima Vlade RH, nije se ispod stola dogovaralo i nije u noći jest pregovori su često trajali do kasno u noć, prekidali su je, bili su to vrlo često mučni pregovori, ali trajali su kasno u noć ali ne bih nikako rekla da se tada u noći ispod stola nešto dogovaralo mimo interesa države. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. Hvala lijepo. Vrlo kratko. Mi smo sindikate u onom trenutku kada su sindikati izašli iz pregovaračkog odbora tripartitne skupine koja je radila na ovom zakonu u 4 navrata što službeno, a ja više ne znam koliko puta i usmeno pozvali sindikate da dođu, da sjednu za stol, da je ovo još uvijek javna rasprava, da možemo mijenjati zakon i prije i poslije i između sve do onog trenutka kada bude konačni prijedlog zakona, nažalost nismo dobili odgovor. Čak u jednom pismu na moj pismeni poziv sindikatima je došla odbijenica od strane sindikata gdje nisu željeli nastaviti s nama pregovore ukoliko se ne povuče Zakon o radu iz procedure. Dakle opet ultimatum, dakle ako je to tako onda ćemo mi nastaviti pregovore i mi smo uvijek pregovarali u dobroj vjeri, a to znači idemo sjesti za stol i vidjeti što možemo napraviti.

ste u jednom dijelu rekli da se ovaj zakon donosi između ostalog zato što se Hrvatska mora izvući iz krize. A ja stvarno ne vidim nijedan element ovog zakona koji bi mogao stvarno garantirati izvlačenje Hrvatske iz krize odnosno u tom dijelu bih vrlo rado danas vidio ovdje ministra gospodarstva, ministra obrta i poduzetništva vjerojatno bi oni nekim svojim programima izlaska iz krize izazvali sasvim drugačije reakcije nego što izaziva ova rasprava o Zakonu o radu. Kažete da ste o svim promjenama željeli razgovarati, da ste probali napraviti jedan kompromis, jedan dijalog pa me sada interesira ako kažete da se zakonom ne smanjuju prava radnika, da će tim zakonom biti puno toga bolje riješeno, ja stvarno ne razumijem pa vas molim još neka dodatna pojašnjenja, gdje je prijepor? Zašto onda oni na koje se ovaj zakon odnosi u najvećem dijelu toliko žestoko reagiraju, zašto prosvjeduju, zašto se toliko bune? Meni jednostavno to nije jasno. Donosimo očito zakon koji je protiv onih za koje ga donosimo. Svaki zakon koji donosimo, a da se građani protiv njega bune po meni nije dobar zakon. Moramo naći rješenje. I ovo što je i kolegica Kosor kazala u svom izlaganju ako se premijeru ne gadi razgovarati sa radnicima i sa sindikatima, ako nema živaca za to ili ako ima živaca bilo bi stvarno u redu da sjedne s predstavnicima radnika … /Upadica: Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku poštovani ministar Mirando Mrsić. Pa, poštovani zastupniče, prijepor je u interesima, dakle prijepor je u Zakonu vrlo jasno se vidi u interesima a to znači da bi trebalo u Zakonu ozakoniti da poslodavac kada bi trebao mijenjati i prilagoditi radno vrijeme da bi morao osnovati sindikat. Dakle tu je jedini prijepor. Prema tome, nije prijepor da mi mijenjamo radno vrijeme, da prilagodimo radno vrijeme nego je prijepor interesni a to znači da bi sindikalno organiziranje u tom slučaju bilo u interesu poslodavca a ne u interesu radnika. I mi mislimo da to ne treba biti, dakle sindikalno organiziranje mora biti u interesu radnika i radnici moraju biti ti koji se žele interesno organizirati, ne želimo da im to namećemo zakonom. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Replika. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, puno puta ste danas spominjali konsenzus. ja također mislim da se ove Izmjene Zakona o radu moraju donijeti konsenzusom. Kada kažem moraju, jednostavno nas potičem na to, vi ne možete jednostavno odustati od pregovora, ne možete reći oni su htjeli, oni nisu htjeli pa eto to je tako. Dakle potiče vas na to da nastavite razgovarati i to na najvišoj razini. Čini mi se da je ova saborska rasprava upravo bila neki oblik pritiska na sindikate jer ne vidim razloga zašto se nije moglo odgoditi ova točka dnevnog reda i nastaviti razgovor sa sindikatima. Dakle konsenzus je potreban. Ako su to mogli Slovenci možemo i mi. Ako su oni mogli provesti referendum o nekim oblicima rada, zašto to ne bi mogla i Hrvatska u čemu je tu toliki problem? Nije samo stvaranje radnih mjesta potreba, potreba je i održati kvalitetu radnih mjesta. Hrvatska je danas peta zemlja u Europskoj uniji po siromaštvu sa tendencijom da se približavamo prema vrhu. Dakle, nije dovoljno samo mijenjati Zakon o radu, ja bih više voljela da su ovdje, da je ovdje napravljena jedna objedinjena rasprava dijela Zakona o radu, područja koja su vezana na to i u gospodarstvu i stečajni Zakon i ne znam porezna politika. Ne može se ići samo sa poreznim presijama i na radnike i na poslodavce pa onda svaliti ovakvu nervozu u zemlji kada je riječ o radnom odnosu. Ja sam dobro pročitala Zakon o radu, napravila sam jednu paralelu i drugih zakonodavstava zemalja Europske unije a posebno ovih zemalja blizu u našem okruženju iz Europske unije ali o tome ću nešto kasnije.

a Njemačka i Nizozemska odustaju od tih agencija jer su poslovi vrlo nekvalitetni i ne osiguravaju rad. Dakle, mi nismo trebali provoditi referendum o mini poslovima, Slovenija je provela referendum, mi smo rekli da u Hrvatskoj nećemo uvoditi mini poslove. Kada govorimo o Sloveniji onda ste mogli pogledati što su slovenski sindikati dogovorili sa svojom Vladom jer su željeli postići konsenzus. Dakle, u Sloveniji su drastično smanjeni otkazni rokovi, otpremnine, omogućeno je rad kod više poslodavaca iznad punog radnog vremena, omogućen je otkaz zaštićenim kategorijama, dakle sindikalnim povjerenicima. Dakle, kada se želi postići konsenzus onda se konsenzus može postići. Kod nas je pitanje da li se želi postići konsenzus jer je i kod pregovora i razgovora bio stav da se Zakon o radu neće mijenjati i da se ne želi mijenjati. To je stav prema krizi da li želimo da se kriza riješi ili želimo da ostavimo status quo. Što se tiče agencija, dakle Njemačka ne odustaje od agencija ona odustaje od mini jobs, dakle onih mini poslova i oni su shvatili da im to nije dobro i mi te poslove u Hrvatskoj nećemo uvoditi. Agencije više kontroliramo, bolje kontroliramo. Ono što nam se sada kada govorimo o tome poslodavci počinju žaliti s obzirom da angažiraju radnike preko agencija isti čas je inspektorat rada u tim tvrtkama i provjerava kako ti radnici rade. Prema tome, kontrolirajmo i nemojmo ubijati jedan institut koji omogućava da radnici, dakle da 380 tisuća nezaposlenih ima šansu da se zaposli. Repliku će sada iznijeti poštovani Ivan Šimunović. Izvolite. **Šimunović, Ivan (HSP AS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, priča o očuvanju radnih mjesta je samo mazanje očiju građanima. Ako za neko radno mjesto nema novca ono se ne može sačuvati, treba ga ugasiti. Pokušavanjem spašavanja radnih mjesta za koje nema novca napraviti ćemo štetu za ona radna mjesta za koja postoje sredstva. Gospodarski subjekti na tržištu moraju se razvijati i rasti kako ih oni veći ne bi pojeli. Stagnacija u ime očuvanja radnih mjesta znači propast. Koliko je ta politika pogubna vidimo i danas. Već godinama slušamo o očuvanju radnih mjesta a nekim čudom imamo više od 380 tisuća nezaposlenih. Ovo zvuči ružno ali istina je i netko to konačno mora reći. Moramo prestati sami sebe varati o očuvanju radnih mjesta. Na ovo očuvanje radnih mjesta netko bi se mogao javiti i pričati o predstečajnoj nagodbi kojom se navodno također čuvaju radna mjesta. Odgovor na to je, to nije čuvanje radnih mjesta nego bacanje novca poreznih obveznika. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika poštovana Turina-Đurić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre pozdravljamo vaš opetovani poziv već ne znam koliko puta ali da sindikati pristupe odnosno da daju konkretne prijedloge i argumente, ali mislim da jasno treba reći da cijeli ovaj postupak i vrijeme kroz koje se ovaj ovaj zakon stvarao je itekako davao mogućnost da se ti konkretni prijedlozi i argumenti inkorporiraju u prijedlog zakona i da se postigne konsenzus. konsenzus. I nažalost vrijeme ide, nažalost mi svaki dan imamo tu brojku nezaposlenih na onom brojčaniku koja ide prema gore i mislim da je taj faktor vrijeme izuzetno važan i da je ovaj zakon trebalo dati u proceduru. Bilo je to i jest odgovorno od ove vlasti i ove politike radi prije svega očuvanja radnih mjesta, a potencijalno i otvaranja novih radnih mjesta, ma šta netko rekao o tome, budući da nam svi govore, pa i one ugledne i najuglednije financijske institucije kao što je MMF, što je Hrvatskoj činiti kako bi postigla gospodarski rast. Jedna od činjenica koje mi još nismo učinili, a trebali smo je fleksibilizacija tržišta rada sigurno je da učinke na i gospodarski rast, a i na stabilnost gospodarstva Republike Hrvatske će ovaj zakon, odnosno prijedlog ovog zakona imati. Nova replika, poštovani Srđan Gjurković. Izvolite. i vidi se to iz vaše rasprave. Dakle ovdje opozicija ne želi raspravljati o organskom zakonu, Zakonu o radu u kojem se određuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj. Sindikati ne žele da Hrvatski sabor raspravlja o Zakonu o radu u prvom čitanju, znači da sudjelujemo u javnoj raspravi. Dapače, ja pozdravljam njihove dopise i njihove primjedbe koje su nama kao saborskim zastupnicima dostavili i bilo bi za očekivati da mi ovdje raspravljamo o člancima zakona, argumentiramo i doprinesemo javnoj raspravi, boljem i kvalitetnijem zakonu i da mi ovdje raspravljajući doprinesemo tom konsenzusu koji se naravno očekuje kod donošenja ovoga zakona. A dolazimo u situaciju da nama se sprečava da o tome raspravljamo, a oni koji bi isto tako trebali o zakonu raspravljat ne žele raspravljat nego se skrivaju iza sindikata. I sad neupućeni na određen način, osim dijela naravno opozicije, neupućeni mogu shvatit da mi danas-sutra, ovaj tjedan ćemo donijet Zakon o radu i da tu priča završava, a u biti ovdje se radi ono što ste i vi pozvali i ja pozivam i mi u ime kluba, to će govorit kolegica Nada, da se samo nastavi dijalog i sindikata i poslodavaca, a da mi danas raspravljamo, doprinesemo ne pričajući o općim temama Zakona o radu nego o konkretnim člancima Zakona o radu da bi fleksibilizirali tržište rada, ali u svakom slučaju i uvijek štitili interese građana Republike Hrvatske, onih nezaposlenih ali i onih koji rade. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednja replika, poštovani Ivo Jelušić. Poštovani gospodine ministre, govorili ste o socijalnom dijalogu u početku svoga izlaganja i tada mi se učinilo da nije dovoljno upućen jasno i glasno poziv sindikatima i ostalima na razgovor jer socijalnog dijaloga treba. Doduše, demantirali ste me na kraju kada ste vrlo snažno i glasno pozvali ponovno na razgovor i na dijalog i zaista je to trebalo napraviti. Gotovo je light motiv vaše rasprave završio u tom tonu. Za dijalog, za razgovor potrebno je najmanje dvoje ja se nadam da će i druga strana, ako ne do sada u dovoljnoj mjeri pristati na razgovor, a ne ultimatum. Treba pokazat kome je stalo do Zakona o radu, do rada i radnika, kome do toga ili možda nečeg drugog. Čega, e to je enigma. Vidimo ovdje da danas čelnici sindikata su napustili dvoranu kada ste vi počeli govoriti. Dobro, ali simptomatično je da su zajedno s njima to učinili kolege iz HDZ-a. Vidimo li tu nekakav dogovor, savez, koordiniranu akciju ne znam, ili konsenzus na tome. Ako znamo da HDZ-u nije do nikakvog dogovora, razgovora i dijaloga o bilo čemu u ovom Saboru sa vladajućim nego samo do toga da odemo s vlasti da bi oni došli do vlasti, nadam se da sindikati isto nisu na tom tragu da HDZ dođe na vlast. vičite i pozivajte dalje na razgovor, galama je velika, ne čuje se, prevelika je galama, ali svejedno vi i dalje inzistirajte na tome, galama će prestati nadam se, a razgovor ne smije nikada i dijalog prestati. Pa ako i od silne galame ne čuje se ili ne pristane se na razgovor, ako ništa vidjet će se a i to nije malo, tko je za razgovor, a tko za galamu. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana potpredsjednica Doma Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Prošli tjedan i danas raspravljamo o setu zakona koji reguliraju radno zakonodavstvo i ovih pet zakona koje ćemo ovih dana raspraviti zapravo treba gledati u jednoj jedinstvenoj cjelini. Uvjeti za razvoj poduzetništva i rast gospodarstva država osigurava kroz legislativu koja omogućava stabilnost poslovanja, poduzetničke slobode, lojalnu utakmicu, ali poduzima i druge mjere za obavljanje gospodarskih djelatnosti. Odnos rada i kapitala uređuje radno zakonodavstvo kojim se definiraju prava i obveze koje osiguravaju pošten odnos u u udruživanju rada i kapitala, iz kojeg proizlazi novo stvorena vrijednost koja ima tržišnu valorizaciju. Kad govorimo o radu nužno je zadovoljiti tri osnovna kriterija. Prvenstveno organizaciju i provođenje radnog procesa, sigurnost i zaštitu zdravlja radnika i pravo na slobodno sindikalno organiziranje radnika. Što je bolja suradnja rada i kapitala, odnosno radnika i poslodavca poduzetnika rezultati su kvalitetniji. Iako bez oba činitelja za stvaranje novostvorene vrijednosti nema rezultata rad je uvijek u podređenom položaju spram kapitala, pa radno zakonodavstvo mora biti u većoj mjeri u korist rada. U Hrvatskoj imamo nisku stopu zaposlenosti i visoku nezaposlenost što je posljedica dugotrajne krize i strukture gospodarstva oslonjenog na tercijarne djelatnosti i podložno uvozu. Udio industrijskog sektora opada i iz toga dijela se u većoj mjeri regrutira nezaposlenost. U takvim uvjetima potrebno je poduzimati mjere za podizanje konkurentnosti, investiranje i povećanje izvoznog sektora. Jedno od područja konkurentnosti svakako je i radno zakonodavstvo koje treba biti u dovoljnoj mjeri fleksibilno da može brzo odgovarati na promjene na tržištu. Ovaj dio zakonodavstva u EU je uređen nizom direktiva koje članice unose u nacionalno zakonodavstvo, a odnose se na izmjene pojedinih instituta koji olakšavaju fluktuaciju radnika, postizanje interne fleksibilnosti kod poslodavaca, smanjenje zapošljavanja na određeno vrijeme. I mi to unosimo u naše zakonodavstvo u uvodu ovog zakona, u uvodnoj odredbi pobrojene su sve direktive koje unosimo u Zakon o radu. U našem slučaju novi Zakon o radu treba osigurati sljedeće ciljeve – brzu prilagodbu stanju na tržištu, potaknuti fleksibilne oblike zapošljavanja i jasnije urediti pojedine institute. Dakle, nema zapravo radikalnih promjena na štetu rada već se Zakonom uređuju radni proces i time omogućava praćenje radnog vremena i efikasniji nadzor od strane Inspekcije rada. Najviše prijepora u prijedlogu zakona za sindikate izaziva uređenje radnog vremena pri čemu treba naglasiti da intencija zakona nije na prekomjernom radu već fleksibilnijem rasporedu radnog vremena. O tome smo upravo i predstavnici našega kluba u ovoj pripremi za raspravu razgovarali sa predstavnicima sindikata. Prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena pretpostavlja izvanredne okolnosti, slučajeve prijeke potrebe rada radi povećanja opsega posla u ograničenom vremenu, sezonski karakter proizvodnje, odnosno poslovanja. Zakon propisuje obvezu poslodavcu da radnika pisanim putem obavijesti, odnosno naloži prekovremeni rad i uvodi ograničenja intenziteta rada u tjednu na maksimalno 56 sati, odnosno na 48 sati ako se radi 4 mjeseca uzastopno. Time se olakšava praćenje i nadzor prekovremenog rada što do sada nije slučaj. Na sličan način ograničava se i preraspodjela radnog vremena i to za sve poslodavce, a ne samo one koji imaju smjenski rad. Treba naglasiti da intenzitet rada mora na godišnjoj razini ostati prosječno 40 sati tjedno što se osigurava nejednakim rasporedom po tjednima i mjesecima. Za prekovremeni rad i preraspodjelu zakon regulira minimalne uvjete, a više razina može se urediti kolektivnim ugovorom i zapravo kolektivno ugovaranje moralo bi zapravo biti osnova uređenja odnosa rada i kapitala u tvrtkama. Ukoliko su formulacije vezane za institut rasporeda radnog vremena nedovoljno jasno definirane da izazivaju različita tumačenja što zapravo smo i svjesni u ovom trenutku potrebno je jasnije istaknuti posebne uvjete kada se radi 48 sati, odnosno 56 sati ali i ograničiti dnevno radno vrijeme na najviše 12 sati. Zalažemo se da korištenje prekovremenog rada i preraspodjela radnog vremena poslodavac provodi kroz savjetovanje sa sindikatom, odnosno Radničkim vijećem, a Inspekcija rada strogo kontrolira takve slučajeve na temelju dokumentacije, a ne na iskazu radnika koji u strahu za svoje radno mjesto ne daje pravu sliku kako radi. Na temelju europskih direktiva u zakon se jasnije definira djelokrug rada Agencije za privremeno zapošljavanje, odnosno ustupanje radnika. U naše zakonodavstvo uvodi se definicija ustupljenog radnika, ukidaju pojedine zabrane za rad putem agencije i utvrđuje postupak reguliranja visine naknade plaće za radnike agencije. Smatramo da poslodavac može koristiti usluge agencije ali samo za privremeno zapošljavanje u ograničenom vremenskom razdoblju, pa predlažemo da se preispita ova duljina rada na čak tri godine, a ne da ustupljeni radnik radi na poslovima koji su kontinuirani dio procesa poslovanja, odnosno za rad na kojem se može zasnivati radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme. Također, poslodavac koji je koristio institut tehnološkog viška i otpustio dio radnika ne smije na dulji rok koristiti ustupljene radnike, pa bi to trebalo jasnije definirati u samom zakonu. Ističemo i novine da poslodavac može s trudnicom, odnosno ženom koja doji dijete sklopiti ugovor pod povoljnijim uvjetima posebno pod uvjetima rada koji ne štete zdravlju žene i djeteta kao i pravo na štrajk radi neisplate plaće odmah po dospijeću plaće, a ne sa odmakom od 30 dana što je vrlo važno u današnjoj situaciji kad gotovo 70000 radnika ne prima ili neredovito prima plaću. Socijalni parteri izražavaju nezadovoljstvo prijedlogom zakona, sindikati upozoravaju da se pogoduje poslodavcima posebno u djelu reguliranja rasporeda radnog vremena. Raspravu u Hrvatskom saboru je dio javne rasprave sve do usvajanja zakona. To je najjavnija rasprava jer nas može slušati široka javnost za razliku od rasprave koja se vodi između socijalnih partera. Pozivamo socijalne partnere, posebno sindikate da u narednom vremenu koriste raspravu na daljnjem usuglašavanju spornih instituta i u Vladi i u Hrvatskom saboru. Klub SDP-a je otvoren za takvu raspravu a aktivnosti sindikata doživljavamo kao legitimnu borbu za radnička prava. Međutim, Hrvatski sabor mora naći optimalan odnos između rada i kapitala u kriznom vremenu i velikoj nezaposlenosti. Klub SDP-a se zalaže da hrvatski radnici ne smiju biti u lošijem položaju od radnika u zemljama članicama EU. Hrvatskom gospodarstvu su nužne investicije koje podižu konkurentnost i otvaraju nova radna mjesta s obzirom na visoku nezaposlenost. U nedostatku domaće akumulacije prisiljeni smo koristiti tuđa sredstva odnosno osiguravati uvjete za strana i domaća ulaganja. U tom smislu uz druge uvjete i tržište rada mora biti sukladno našem okruženju ali uvijek imajući u vidu dostojanstvo rada i radnika. Vjerujemo da to zajednički možemo postići. Hrvatski građani zaslužuju da ostvare ustavno pravo na rad i na poštenu plaću za pošteni rad. Hrvatski sabor i mi i njihovi predstavnici koji ovdje sjedimo to možemo i moramo osigurati. Hvala lijepa. Poštovana gospođo Zgrebec, spomenuli ste preraspodjelu radnog vremena i njenu normativnu regulativu ali kao da cijelo vrijeme zaboravljate da oni koji imaju ugovor na određeno vrijeme a u privatnom sektoru takvih je ljudi većina imaju problem da kad taman da dođe na vrijeme na rad, na raspored preraspodjela radnog vremena da taj ugovor na određeno vrijeme ističe a dokazivanje i naplata tada prekovremenih sati na hrvatskim sudovima u prosjeku traje sedam godina. To je istina i Zakon o radu treba čitati u kontekstu njegove provedljivosti. Stimulira se i pomaže sindikalno organiziranje. Glavni alat sindikalnog organiziranja je kolektivni ugovor. Kada dirate u sustav i remetite sustav slobode kolektivnog ugovaranja na način da radnička vijeća ovlašćujete za ugovaranje stvarate uvjete za osnivanje žutih sindikata i tvorničkih kolektivnih ugovora. Ali gle Vraga, radnička vijeća najedanput dobivaju veće ovlasti ali se zaboravlja reći da i njemački model, ovaj germanski model radnog zakonodavstva, prekovremeni se ne može uvoditi nakon savjetovanja s radničkim vijećem kako u našem zakonu piše nego uz suglasnost radničkog vijeća pa stavite u Zakon o radu da se prekovremeni i preraspodjela može uvesti uz suglasnost radničkog vijeća a ne savjetovanja, nakon savjetovanja. Inspekcija rada će biti efikasna naročito u Međimurju jer je ministar svojim unutarnjim ustrojem ukinuo inspekcijsku službu u Međimurju, u županiji Međimurskoj i preselio u Varaždin. Nema ureda, nema pisarnice, nema ničega i onda će radnici kojima su uskraćena prava u Međimurju posuditi novac, ići na autobus ili vlak da idu tražit inspektora po Varaždinu i bit će jako uspješna tom novom ustrojbenom jedinicom koje je ministar prošli tjedan na Vladi provukao, ne znam da li ste to uopće i znali. Na repliku odgovara poštovana potpredsjednica Doma, Dragica Zgrebec, izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Radnik na određeno i radnik na neodređeno vrijeme ima ista prava kada se govori o radnom procesu. Dakle, o vremenu provedenom na radu u redovnom ili prekovremenom radu, prema tome nema razlike za radnika koji radi na određeno i radnika koji radi na neodređeno radno vrijeme. Za razliku od vas ja imam iskustvo što znači voditi tvrtku, što znači osiguravati posao i što znači cijeniti radnika koji obavlja takav posao i nijedan poslodavac koji normalno vodi tvrtku a takvi su većina u Hrvatskoj vrlo će mnogo voditi računa o tome da postigne konsenzus s radnicima, sindikatom, radničkim vijećem kad treba određeni posao odraditi da bi mogla tvrtka kontinuirano i uspješno poslovati. Repliku će sada iznijeti potpredsjednik Doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvažena potpredsjednice, ja naravno neću vama predbaciti kao što je meni ministar prebacio da sam se služio bilješkama koje ste vi pročitali gore, ali mislim da je to dobro što ste se pripremili za to, pogotovo što je ministar 32 minute čitao svoj govor. Ono što me potaklo najviše je ono da ste vi ispravno rekli da hrvatsko gospodarstvo treba nove investicije. Nažalost sa ovim zakonom koji uvodi određena smanjenja radničkih prava neće se pojačati niti hrvatsko gospodarstvo niti će se povećati konkurentnost hrvatskog gospodarstva, niti će se smanjiti nezaposlenost, niti čak se neće održati ista nezaposlenost i to najbolje, a kamoli da će se investicije privući. Kad smo kod investicija napravljeno je jedno istraživanje i napravio ga je portal Moj posao, slijedom njega 91% poslodavaca velikih tvrtki smatra da izmjene ovog Zakona neće povećati investicije, to isto misli 75% ispitanika iz srednjih tvrtki i 62 ispitanika iz malih tvrtki. Prema tome i poslodavci zapravo drže da to neće privući investicije i činjenica je da poslovanje, zapošljavanje, investicije treba poticati gospodarskim mjerama a sasvim sigurno ne kozmetskim promjenama većim ili manjim, a kamoli smanjenjem radničkih prava. Prema tome nažalost neće doći do privlačenja investicija, ali se mogu dogoditi ozbiljni socijalni potresi koji će sigurno se dogoditi jer će se produbiti socijalno raslojavanje i osiromašenje radnika, a naravno čini mi se da nam to nikom ne bi smjelo biti nevažno. Hvala lijepo. upravo iz poštovanja prema ljudima kojima se obraćam napisala sam i pročitala svoju raspravu, upravo zato jer je kratko vrijeme da bi se improviziralo o takvoj temi. Koje smanjenje prava? Svi govorite o smanjenju prava, a nitko ne kaže koje se to pravo smanjuje. Upravo suprotno, danas kada radnici rade do besvijesti u nekim djelatnostima gdje kada dolazi Inspekcija rada pita radnika kako radi, pa zar će on reći da radi 12 sati dnevno i to neplaćeno? Pola od toga neplaćenog radnog vremena. Ovaj zakon upravo to kaže, poslodavac mora pisanim putem naložiti radniku kada će raditi prekovremeno, u kojem vremenu. Na temelju te dokumentacije se može vršiti nadzor u takvoj tvrtci. Nitko nije naivan da misli da će bilo koji zakon potaknuti investicije. Onaj tko ima kapital, poduzetnik koji će investirati, on će investirati onda kada vidi da će mu se u što kraćem roku sa što većom dobiti taj kapital oploditi. Sad ćemo čuti repliku poštovane kolegice Nansi Tireli. Izvolite. naša razmišljanja i sve vezano uz Zakon o radu, međutim te građane upravo na takav način stavljamo, mislim u jednu veliku nedoumicu jer na istoj adresi, a to je Trg sv. Marka 6 imamo raspravu u Saboru vezano za Zakon o radu, a ispred Sabora sindikate koji isto tako pričaju priču o istom zakonu, ali dva totalno različita načina. Mi danas ovdje slušamo, kada govori netko u ime Vlade, onda slušamo da sindikati neće pregovarati i dogovarati, da su oni ti koji izbjegavaju pregovore, onda slušamo vani sindikate pa oni kažu da je Vlada ta koja neće pregovarati, ispoštovati dogovore i to je izuzetno loša komunikacija sa građanima, ja bih rekla i od jedne i od druge strane, a od nas možda ishitreno da u Saboru raspravljamo o Zakonu o radu, a da prije toga partneri nisu ispregovarali ono što su trebali ispregovarati. Što se tiče vaše izjave da su rad na određeno i na neodređeno vrijeme potpuno, da ugovor jedan ili drugi na potpuno isti način štiti radnika, ne štiti ga. Radnik koji je na određeno vrijeme zaposlen dva ili tri mjeseca, nema prava koja ima radnik na određeno vrijeme. Mi možemo sada razgovarati za ta dva ili tri mjeseca koja on ima prava i koliko je zaštićen i tu ću se složiti s vama da je zaštićen. Međutim rad na određeno vrijeme izuzetno je loš i izuzetno poguban za one radnike koji na takav način budu se zapošljavali preko agencija. I dalje mislim da je rasprava u Hrvatskom saboru najjavnija rasprava jer se čuje i one koji su na vlasti, čuje se i one koji su u opoziciji. Nikad nećete u potpunosti doživjeti konsenzus partera jer su interesi kapitala i rada barem u dva ili tri segmenta nisu kompatibilni. Dakle, nikad nećete imati potpuni konsenzus, ali na nama je ovdje da dođemo do maksimalne suglasnosti, ono što će biti u korist i jednog i drugog. Vlada za razliku od sindikata mora gledati obje strane i mora gledati ukupan društveno razvoj. Sindikati imaju svoju ulogu i njihova uloga je da štite rad i radnika i oni to moraju činiti i mi se zalažemo da u svakoj tvrtci se slobodno, radnici slobodno organiziraju sindikat, ali ne pod nikakvom prisilom i ne da ih organiziraju poslodavci. To nema smisla. Ponovit ću ponovo, kolega Lesar je govorio da u, što se tiče isplate prekovremenog ili preraspodjelnog radnog vremena, radnici su u nepovoljnom položaju ako su na određeno vrijeme. je točno, ja sam govorila samo o tom segmentu, kada se radi o radnom vremenu, nije svejedno da li radnik radi na određeno ili neodređeno radno vrijeme, njegova prava što se tiče odrađenog posla u redovnog ili u prekovremenom radu su jednaka. Sad ćemo čuti repliku poštovanog Branka Hrga. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana potpredsjednice, vi ste rekli u svojem izlaganju poštujem odnos rada i kapitala. Apsolutno, tko se ne bi s time složio, imamo samo jedan mali problem kod ovog zakona. Kapital šuti, radnici se bune. Kao što je kolegica maloprije rekla, mi raspravljamo ovdje u sabornici, radnici raspravljaju vani na trgu, pred crkvom, jedino nam dragi Bog očito može pomoći, a ustvari bi trebalo napraviti nešto, samo malo još dodatno. Trebali bi vi kao Klub zastupnika SDP-a i kompletna Kukuriku koalicija natjerati premijera i predsjednika SDP-a da pozove za isti stol predstavnike tog kapitala i radnika. Ja sam uvjeren da bi se za tim stolom moglo pronaći rješenje.

čak delegacije odlaze u Bruxelles reći kako Hrvatska Vlada ne osigurava uvjete za kapital. Dakle, ne šuti. Možda im ovaj zakon ne ide u prilog jer će ovaj puta ako radnike eksploatira na način da ga tjera da radi prekovremeno to morati i platiti jer će to sada morati evidentirati i bit će podložno nadzoru, a ne da radnica koja radi u trgovini mora doći sat ranije nego joj počinje radno vrijeme i ostati dva sata kasnije kada završi u samoj prodavaonici da još radi u skladištu i da to nitko ne može iskontrolirati. Dakle itekako su glasni oni koji posjeduju kapital. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, svoju ste raspravu zaista mirno odradili i nekoliko puta ste rekli da se zalažete zalažete vi ispred kluba SDP-a, a tako je to znači i ispred vlade. Pa uvažena kolegice, ova Vlada unazad dvije godine svojim zalaganjem prikupila je sve elemente klasičnog dijela prijevare zbog toga što je u ove dvije godine obmanula i radnike i sindikate i mlade ljude i sve. Obećavali ste u predizbornoj svojoj kampanji da ćete poštovati kolektivne ugovore, da ćete zaposliti mlade ljude, da nećete mijenjati Zakon o radu, da će biti u plusu tri plaće, a ne da ti se plače, a vjerujte rida onih 25 tisuća koji uopće ne dobivaju plaću, 380 koji nisu u mogućnosti ni doći do radnog mjesta i zato vidite gospođo potpredsjednice, netko tko ima sve elemente klasičnog dijela prevare kao što to ima ova Vlada obmanjujući prije dvije godine sve one koji su glasali za njih spremna je da ju netko prijavi Državnom odvjetništvu. Kolegice izvolite vrata su vam odvjetništva otvorena. Napravite, to vam je i obveza. Ali u prijevari između lijeve i desne strane ona desna je bez konkurencije. Nova replika, poštovana Vesna Škare Ožbolt. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, nekoliko puta ste spominjali kako ovaj Zakon o radu treba uskladiti da se usklađuje sa direktivama EU. Ne znam da li ste vidjeli izvješće Europske komisije pregled nezaposlenosti i socijalna kretanja u Europi za 2013.godinu. u njemu se navode iskustva upravo iskustva zemalja koje su usklađivale zakonodavstvo i iskustva i koje su posljedice tog usklađivanja. Smanjenje plaća, atipični oblici rada povećali su siromaštvo, povećali su jaz između bogatih i siromašnih i ugrožavaju same temelje EU, tako stoji u izvješću. Fleksibilni oblici rada dakle privremeno i povremeno zaposlenje, ograničeni broj radnih sati, niske plaće, zaposlenje može pomoći ljudima da se izvuku iz siromaštva ali samo u polovici takvih slučajeva u drugoj polovici ne. 60% zaposlenih u EU na određeno ili privremeno vrijeme žele ali ne mogu pronaći stalni posao i posebno su u tom smislu ugroženi mladi u EU upravo na način kako su ugroženi u Hrvatskoj, a u Hrvatskoj su mladi još više ugroženi. Privremeni i povremeni rad nema karakter prekarnosti tamo gdje se takav ugovor o radu odnosi na obučavanje i stažiranje. Sve zemlje to što je sada ministar branio agencije za privremeno zapošljavanje, sve zemlje u EU ograničavaju agencijama za privremeno zapošljavanje na 25% udjela iz razloga što stvaraju nesigurnost i pad standarda. Mi to uvodimo na velika vrata i ja još nisam čula koji je to postotak u Hrvatskoj koji će agencije pokrivati. Dakle značajno smanjivanje socijalnih davanja, primjer osiromašene Bugarske i Poljske koje su odustale od potpore nezaposlenima i stvorili velike krize, zemlje sa snažnim sustavom pomoći nezaposlenima imaju daleko veće šanse za smanjenje nezaposlenih. Odgovor na repliku poštovana potpredsjednica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa upravo to kolegice što vi govorite to je javna rasprava. I ja sam govorila da treba da treba biti jasno utvrđeno kada radnik može raditi prekovremeno, u kojoj mjeri može biti preraspodjela radnog vremena i kada se može zapošljavati ustupljene radnike. Upravo stoga što se to sada iskorištava. Ne zapošljavaju se ljudi kada to poslovni proces ili tehnološki proces zahtjeva nego se tjera radnike da rade prekovremeno. Upravo sada zakonom utvrđujemo u kojim uvjetima i koliko radnik može raditi prekovremeno i koliko može raditi kroz preraspodjelu radnog vremena. Ukoliko neke od tih instituta nisu dovoljno jasno ili definirani ili izazivaju nedoumice u samom tumačenju treba ih do drugog čitanja pa i kroz raspravu i kroz dijalog sa socijalnim partnerima urediti tako da oni budu jasni i nedvosmisleni. Posljednja replika, poštovana Jadranka Kosor. vašega kluba da upravo vi govorite u ime kluba o ovom prijedlogu zakona jer je dobro što ste govorili mirno, bez prevelikih strasti i što ste pozvali na daljnji dijalog dakle što ste pozvali na dijalog na razgovor. Ponovit ću ono što sam već malo prije rekla, mislim da je jako važno ako uspijete dogovoriti sa predsjednikom Vlade da upravo on bude taj koji će pozvati na razgovor koji će pozvati na nastavak dijaloga, on koji će voditi taj razgovor ili te razgovore do kada bude trebalo. Svakako da do drugog čitanja sve ove nesporazume nastojite za stolom odnosno da se nastoje u Vladi ukloniti zato što je predsjednik Vlade ponavljam bio taj koji se svojim potpisom obvezao da se Zakon o radu neće mijenjati. Dakle on, i on je ovdje priznao grešku kada sam ga pitala o tome i to je dobro. Prema tome, on je odgovoran zbog svoga potpisa, otvoriti taj razgovor, nastaviti dijalog i postići odnosno nastaviti razgovore i pokušavati postići kakav takav konsenzus jer bez toga ćemo imati apsolutnu opću kakofoniju. Pa i one dobre odredbe ovoga zakona na koje ukazuju nekim nekim recimo mali i srednji poduzetnici će se apsolutno i potpuno izgubiti iz vidokruga. Ponavljam Vlada je uvijek najodgovornija, Vlada je odgovorna i za propast nekog zakona, povlačenje nekog zakona iz procedure. Ali samo mudri političari nastoje uklanjati poteškoće i probleme a ne stvarati i gomilati nove. Vi to jako dobro znate. I na ovu repliku odgovora poštovana potpredsjednica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Iskustvo mi govori da moraš imati povjerenje u suradnike. Najodgovorniji za donošenje Zakona je Hrvatski sabor. Vlada može nešto i predložiti, Hrvatski sabor to može i ne treba prihvatiti. I ostavljam na tome da najodgovorniji za prijedlog i za razgovore je Ministarstvo rada da predloži Vladi kako će izgledati prijedlog odnosno nacrt Zakona o radu a najodgovorniji smo mi u kakvom obliku ćemo ga prihvatiti. Ukoliko će predsjednik Vlade ocijeniti shodnim da i on se uključi u takve razgovore, ostavljam da to bude njemu, niti klub SDP-a niti nitko drugi nema pravo na njega vršiti takav pritisak. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba nezavisnih prijavljeni su Ivan Grubišić i Damir Kajin.

Pročitao sam prošlih dana jednu misao da je u nekim vremenima i u nekim danima teže živjeti nego misliti. Teže živjeti nego misliti. I uvjeren sam da ćemo danas mi ovo sve preživjeti ali da li odgovorno i kritički mislimo o predmetnoj raspravi sasvim je drugo pitanje.Ja smatram da bi trebalo otvoriti kritičku slobodnu raspravu pa kada se radi i o ovom Zakonu. Drago mi je da ovo nije prvo i drugo čitanje i da se na prečac ne donosi odluka o Zakonu o radu. Imamo do drugog čitanja vremena da čujemo sve prijedloge, da ih uvažimo i da donesemo kvalitetan Zakon o radu. Moja je sintagma bila "čovjek nadasve", danas je u Hrvatskoj sintagma "radnik nadasve i rad nadasve", to se ne može odvojiti jedno od drugoga, tko nije za čovjeka nije ni za čovjeka radnika i obratno. Prema tome, pozdravljamo čitanje u dva kruga i raspravu. I preporučam ono što je većina govornika izrazila i to se obraćam sindikatima i radnicima na Trgu da prihvate poziv na dijalog i da onda se tek u Saboru otvoriti rasprava. Kada sudionici toga dijaloga a neka ga inicira predsjednik Vlade zašto ne, neka ga vodi i neka dođu sa konačnim zakonom a onda će on biti ili neće biti prihvaćen upravo od nas saborskih zastupnika. Jasno mi je da i ova rasprava kao i sve rasprave koje smo do sada imali teško idu jer su Hrvatskoj potrebne strukturalne promjene i bez tih strukturalnih promjena učinkovitost bilo kojeg zakona kojega ćemo donijeti neće dati očekivane plodove. i ja sebe, da je prisutna manipulacija sa radnicima, sa narodom prigodom rasprave o ovom Zakonu a to treba sasvim sigurno izbjegavati. Manipulacija redovito se obija o glavu onima koji se s tom manipulacijom služe. Mi raspravljamo ovdje o Zakonu o radu, mi smo privilegirani pred zakonom kao saborski zastupnici, imamo dobre i redovite plaće a oni koji su na ulicama ili na Trgu Svetoga Marka oni oskudijevaju sa svim i svačim. Zato ja neću ovdje koristiti ovo kao neku promidžbu svoje ideje ili političkog stava ali se zalažem za prava radnika "čovjek nadasve, radnik nadasve" a drugi dio imati će gospodin Kajin. Hvala lijepo. Da, kao što je rekao dok Grubišić, dobro je da ovaj Zakon ide u dva čitanja. Ima onih koji polemiziraju s time da li nam je takav jedan Zakon u ovom trenutku i potreban ali u svakom slučaju dobro da ide u dva čitanja. Iza nas je gospodo zasigurno najteži kvartal od 2000 godine. U 90 dana u ovoj zemlji nestalo je 74 865 radnih mjesta, u mojoj Istri preko 3000, Arena trikotaža evo sad to i potvrđuje. U 90 dana zatvoreno je 4741 obrt, u Istri negdje oko 300. U 90 dana broj blokiranih građana porastao je za 15 000 i blokirani računi sa 26 milijardi kuna porasli su negdje na 28. Ukupan broj zaposlenih pao je na milijun i 400 000 ili pred 5 godina Hrvatska je imala 216 000 zaposlenih više no što ima danas. Tko je za to kriv? Nikome danas više nije dobro, čak nije dobro niti bankama, "nije dobro". Ostvarili su vjerojatno najnižu dobit u povijesti, negdje 70% manju nego godinu 2012. i to je hrvatska zbilja. I sigurno je jedno, da radnici za tu situaciju ni na koji način ne mogu biti krivi. Ja normalno razumijem i one koji su bili ovdje na trgu do pred neko vrijeme i razumijem nas one koji nas isto prate. Zakon o radu, ta radnička "biblija", da me ne bi netko krivo shvatio, dominantno se odnosi na ove velike privatizirane tvrtke i gdje, na koga, javnu upravu, komunalna poduzeća, javne servise. Mali sektor, usuđujem se reći gotovo da nitko ništa ni ne pita, što je jedna posve druga krajnost. Dapače, usudio bih se reći da je danas teže onome malome obrtniku no što je radniku kod njega. On se naprosto bori za jedan goli opstanak na tržištu, za golo hrani nadgradnju, a kako je tom prije svega malom obrtniku, malom poslodavcu to on sam najbolje zna. I ponekad mi njih ne razumijemo, ponekad ih ne razumije ni Vlada ni resorni ministar, ponekad ih ne razumiju ni zaposlenici kod njih, niti ih mogu razumjeti sindikati. A jasno, ove koji ne razumiju njih zapravo su odgovorni za donašanje ovakvih zakona. Evo sada se prijeti i generalnim ili općim štrajkom. Kako će to izgledati, nekom malo drugom prilikom. Ali što ću reći, rupa u budžetu je u ovom trenutku negdje 6,6 milijardi kuna i imamo Zakon o radu. Da li je on prioritetan u ovom trenutku, možda i nije. Ponavljam, jasno radnik mu ne može ništa, mali sektor, obrtnik, pitanje je šta uopće može država, vlast ili Vlada u ovom trenutku trenutku ne mora kupovati aute, ali nešto mora pokušati učiniti. Investicija vizavi samog ovog zakona, to smo svi svjesni, teško da može biti. Gledam i moju Istru, ulaže uglavnom država, ceste, vode, ovdje drugdje kada gledam taj privatni sektor, nešto van turizma gotovo da investicija nema. Cijelu državu na neki način možda bi trebalo reorganizirati. Zašto, jer mi u ovom trenutku kažu imamo do 100 000 ljudi više u nadgradnji no što je u nadgradnji radilo godine godine 1990., a to košta poreske obveznike negdje oko 15 milijardi kuna na godišnjoj razini. Znate što, usuđujem se kazati da radnika će se početi štititi tek kada padne nezaposlenost na onaj period koji smo možda imali do '90. godine. To će se dogoditi kada, nikada se neće to dogoditi više u Hrvatskoj, a i do tada usuđujem se reći da nezaposlenost determinira i ova radnička prava. Ljudi naprosto pristaju na sve, logično, samo da rade, da imaju djeci za marendu, da imaju djeci za kupiti patike, cipelice ili ne znam što. Što je zaposlenost veća, budimo svjesni to će i prava biti veća, što je nezaposlenost Što je zaposlenost veća, budimo svjesni to će i prava biti veća, što je nezaposlenost veća to će naprosto prava biti u ovoj zemlji manja. Sada kada mi govorimo i to je jedan interesantan tekst isto nedavno izašao, Svjetska banka radne ste zakone fleksibilizirali i sad ste u grupi s Njemačkom. ili njihovi eksperti u Hrvatskoj da je Hrvatska konačno, citiram: "napravila pomak u smanjenju rigidnosti tržišta rada koji je jedna od ključnih prepreka investicijama i rastu gospodarstva". Prema njihovom izračunu, citiram: "indeks rigidnosti radnog zakonodavstva Hrvatske bio je 2,67, sad je 2,33", kažu ti ljudi i kaže se Hrvatska se sad svrstava u grupu zemalja poput Belgije i Njemačke. Sad da li je u to moguće povjerovati, o tome nekom drugom prilikom. Ali kako je išao taj set recimo usklađivanja pod navodnicima radnog zakonodavstva u zadnjih dvije godine. Prvo je ukinuto neograničeno trajanje kolektivnih ugovora u javnim tvrtkama i državnoj upravi. Vlada od 2012. može raskinuti kolektivni čak i ako se sindikati s tim ne slažu ne slažu ili ne pristanu na to, u izvanrednim okolnostima kao što je ova sada, a to je recesija. Drugo, Zakonom o poticanju zapošljavanja 2013. uvedena je nova kategorija sezonski radnik koji obavlja određene sezonske poslove u poljoprivredi. Sistem vauchera povećao je šanse za teško zapošljive skupine kao što su slabije obrazovani radnici. Treće, prvim izmjenama Zakona o radu koje su se dogodile kod nas 2013., ukinuto je ograničenje rada na neodređeno. Do tada se na određeno moglo raditi samo tri godine, a sada više znamo nema ograničenja. I sad dolazimo do ovih zakona, znači novim izmjenama koje još nisu jasno izglasane, kad će biti vidjet ćemo, uvodi se veća fleksibilnost radnog vremena. Poslodavci će bez suglasnosti sindikata moći zbog povećanja opsega posla produljiti radni tjedan znači do 56 sati, ali radnici moraju ili to im mora biti kompenzirano u nekom drugom periodu kad će raditi kraće od 40 sati. Pojednostavljuje se i tu je možda najveći problem zakona otpuštanje. Poslodavci neće morati prije otkaza radniku omogućiti premještanje premještanje ili premještaj na neko drugo radno mjesto. Procedura kod kolektivnog otkaza 20 i više ljudi je jednostavnija, ne treba raditi program za Zavod za zapošljavanje itd. Ono što je sigurno gospodine Šuker najbitnije kada govorimo o tim odredbama, da čovjek, nije bitno muškarac, žena, svejedno budu plaćeni. Ljudi će raditi u ovim okolnostima ako ih se plati i to je zapravo bit. Radit će ako treba i 50 i 56 i 60 sati ali moraju biti plaćeni. Budite uvjereni da bi radili i oni radnici ili one radnice u Areni u Puli samo kada bi im netko taj rad platio i bili bi zahvalni onima koji će im to jasno omogućiti. Gdje naši sindikati uglavnom djeluju? Apsolutno legitiman je njihov prosvjed i nitko ne može stati između njih, Sabora, Vlade itd. Ali uglavnom djeluju gdje? U nadgradnji, u javnim servisima, djeluje tu gdje su plaće zajamčene. Ali znate tko je u problemima? Najvećim problemima su prije svega ovi mali obrtnici. I da završim, odnosno mali obrtnici, djeluju u u tim privatiziranim velikim tvrtkama koje u pravilu imaju taj neki monopol. Kod malih gotovo da se pod navodnicima šta god netko mislio taj Zakon o radu primjenjuje kako se primjenjuje ili ne primjenjuje. I kao što je don Grubišić rekao ili uvodno započeo, čovjek nadasve, radnik nadasve, ulica ne, ali ako potakne raspravu ona je isto tako legitimna koliko god da i onima samima. Ta ulica ne koristi. Znači vlast u službi naroda, ne narod u službi vlasti. I tu se sada normalno pojavljuje Parlament i to je valjda i naša najbolja, najprimarnija pozicija. Točno je ono što je rekao ministar da je ovaj zakon minimum prava, da se kolektivnim ugovorima to može proširiti. Ali u ovakvim okolnostima sumnjam da je to jednostavno moguće. Možda je ta prava moguće proširiti negdje u Kanadi, negdje u Australiji ili Novom Zelandu gdje svakim danom sve više naših građana odlaze i traže priliku da zarađuje kruh i neku novu šansu koju na žalost ovdje nisu mogli naći. Sve u svemu, sigurno je dobro da zakon ide u drugo čitanje, a možda bi bilo oportuno da razmislimo da ponovo se uspostavi dijalog Vlada, sindikati, ne znam politika, zastupnici, svejedno i da se ako treba zakonom eto ide i u treće čitanje. Zahvaljujem. Na izlaganje poštovanog Ivana Grubišića imamo dvije replike, a na Damira Kajina jednu. Pa ćemo prvo čuti replike na prvi dio izlaganja u ime Kluba nezavisnih zastupnika a iznijet će potpredsjednik doma Željko Reiner. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Grubišić, ja moram priznati da sam zapravo začuđen kad sam čuo i vas i kolegu Kajina da ste oduševljeni što ovaj zakon ide u drugo čitanje jer mi se čini da bismo se svi morali silno zamisliti nad činjenicom da uopće možemo izraziti svoju sreću što neki zakon ide u drugo čitanje. To bi trebalo biti normalno. Na žalost, dvije trećine zakona se izglasavaju po hitnom postupku gurajući ih se bezglavo i onda naravno se moraju mijenjati itd. upravo je bizarno da smo mi zastupnici ovdje zadovoljni što eto su nam Vlada dozvolila da imamo dva čitanja nekog zakona. Vi ste pozvali da odgovorno i kritički mislimo danas, međutim da li se odgovorno i kritički mislilo kad se donosio ovaj prijedlog. Naime, Vlada nije predočila niti jednu jedinu analitičku podlogu, podatke, brojke kojom bi zapravo se potkrijepila tvrdnja, odnosno obrazložio razlog izmjene pojedinih instituta u Zakonu o radu. Dakle, ništa od toga ne jamči niti veću, a niti održavanje iste zaposlenosti, ne jamči veću konkurentnost, ne jamči manje troškove rada, a sasvim sigurno ne jamči privlačenje investicija. Prema tome, postavlja se pitanje zašto mi onda uopće o tome raspravljamo. Hvala lijepo.

Ja nisam oduševljen da se donose zakoni po hitnom postupku, ali evo ovdje imamo sreću da je određeno, da je ovo prvo čitanje a opet ne bih imao ništa protiv da bude i treće čitanje dok se ne usklade različita mišljenja. Dakle, ovdje nije pohvala ovom prijedlogu zakona nego jednostavno otvorena je mogućnost da se iznesu sve opcije na stol i da se o njima raspravlja. Toliko. Hvala lijepo. Druga replika poštovana Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine Ivane Grubišiću, rekli ste upravo u svojoj raspravi kako je žalosno da se manipulira pa često i nevoljom čovjeka, nevoljom radnika. Evo vidite i da ta manipulacija uvijek se razbije u glavu onima koji se služe tom manipulacijom. Na žalost, povijest nas uči i to recentna kako su upravo više stradali oni kojima se manipuliralo i to upravo novo komponirani zaštitnici radnika i radništva koji su se tobože sada solidarizirali s radnicima, ti isti oni koji su im oduzeli ne samo radno mjesto nego tvornicu, prostor gdje je bilo njihovo radno mjesto, oni koji su im oduzeli dakle ne samo rad nego koji su oduzeli ime pa se tada 90-tih godina kada se donosio Zakon o radu, taj radnik više nije smio zvati radnik nego se zvao posloprimac. Dakle ti, zadnji put kad su došli na vlast onda su zabranili da se okupe na Markovu trgu, da ne bi ih slušali. Eto to su ti koji su sada novo komponirani zaštiti radnika i radništva a u biti uvijek su punili onima kojima je puna čaša, profitomanima. Međutim, ono što posebno govorite to je nešto što Hrvatskoj trebaju, dakle strukturne promjene ali ne samo ove koje ćemo mi i koje mi možemo provesti u Hrvatskoj nego imamo priliku odlučiti i kako će položaj radnika biti uopće u Europi a onda i u Hrvatskoj. Da, to je ono što upravo europska ljevica priprema a to je u svom programu, svoje ekonomske politike a to je obvezno suodlučivanje radnika u procesu proizvodnje. Za razliku od onoga 51.godine kada je bio bio 12.koji je upravo u tome vidimo prst nečastivog, sreća da imamo sada i saveznika Papa Franju koji u tome vidi prst božji. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Na repliku odgovara poštovani Ivan Grubišić. Izraziti zahvalnost na razmišljanju i produljenju teze gospođe Antičević premda moj pogled na neke probleme ipak se donekle razlikuje od onoga što je gospođa iznijela. Hvala lijepa. Na izlaganje Damira Kajina repliku iznosi Stjepan Milinković. pratim ali sam primijetio jedan navod gdje ste rekli da su vaučeri pomogli glede sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi i hvala Bogu da je, ako se netko zaposlio u poljoprivredi ali nažalost u konačnici to nije pomoglo opstanku poljoprivrede nego naprotiv svjedočimo rapidnom urušavanju. A ja i ovaj put ponavljam na ovom mjestu što sam govorio više puta da se u poljoprivredi vuklo kvalitetne poteze i one koji su trebali, tu je bilo potencijala, potencijala za itekako radnih mjesta a i ne bi došlo do gubitka sigurno desetaka tisuća radnih mjesta jer svi ovi OPG-i koji su propali, u tom djelu se izgubio veliki broj radnih mjesta i došlo je do ovoga što ste vi u konačnici rekli da ovih 90 najgorih dana kojima svjedočite. Govorili ste o svim onim pokazateljima. I onda postavljate pitanje tko je kriv? Pa nećete reći da su krivi ti radnici koji su ostali bez posla i tako a istovremeno se pozivate da radnik treba biti na prvom mjestu, da treba imati poštovanje, pa uvijek je za dijalog i razlog potrebno dvoje. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista, stranke rada govorit će poštovani Dragutin Lesar. **Lesar, Poštovane kolegice i kolege. Ovakav sadržaj Zakona o radu smatram novom bušotinom o neoliberalni kapitalizam, bez ogradnje zaštitnog povratnog ventila zbog kojeg će prljava voda neoliberalnog modela tržišta uništiti socijalnu pravednost i doista iza toga se kriju zahtjevi da ponovno citiram premijera Milanovića neoliberalnih analitičara, poslodavaca, koji su godinama zahtijevali tobožnju fleksibilizaciju tržišta rada ali samo u svojoj prvoj točci a to je olakšavanje otpuštanja. Onih ostalih 14 im očito nitko nije preveo na hrvatski jezik. Od strane Vlade bombardirani smo pozivom na konsenzus i sindikati i mi oporba, čak su nas optužili danas prije podne da ne želimo raspravljati o tom Zakonu, ali dobro liberali imaju pravo i na to, fatamorganu. Pa ako je problem oporba u Saboru i sindikati vladajuća većina konsenzus uvijek i potporu može zatražiti na referendumu. Ako smo mi krivci ne pristajanja na dogovor i promjene i u zabludi o sadržaju, ako mi protivimo se promjenama koje su tobože nužne a da ostane sve čisto, pozivam vladajuću Kukuriku koaliciju da nakon prvog čitanja Zakona o radu, o njemu raspiše referendum. Odluka na referendumima je obvezna i ako građani na referendumu podrže ovakav zakon to će biti dokaz da svi koji smo upozoravali na 5, 6 slabih točaka, nismo bili u pravu, da smo štitili svoje a ne njihove interese i tada priča o konsenzusu prestaje, protivnicima promjena prestaje i traženje krivca prestaje. Ako ste sigurni da ste u pravu odite pred građane. Ali kada ocjenjujemo kvalitetu Zakona o radu, onda ne smijemo zaboraviti da se njegova kvaliteta i način i mogućnost provedbe mora ocjenjivati kroz tri uporišne točke, da li nakon Zakona o radu ima ili nema kolektivnih ugovora, kolika je pokrivena zaposlenih kolektivnim ugovorima i tamo gdje je ta pokrivenost manja od 50% uvijek će se zahtijevati da Zakon o radu bude jači, čvršći, tamo gdje su kolektivni ugovori nešto što se podrazumijeva, tamo i slabi Zakon o radu funkcioniranja. Druga točka kontrole je inspekcijski sustav i nadzor. Odgovorno tvrdim da postojeći sustav inspekcijskog nadzora u Hrvatskoj je nikakav, niti je dovoljni broj inspektora niti imaju dovoljno materijalnih uvjeta da rade svoj posao. To vam svjedoče ljudi koji danima ne mogu doći do inspektora, a 50% odgovora je tužite poslodavca. I treća točka kontrole je radno sudovanje. Bez obzira da li postoje posebni radni sudovi ili u okviru redovnih. Brzina odlučivanja i presuđivanja je treća kontrolna točka dobrog, slabog, jakog ili lošeg Zakona o radu. I godinama se bavimo izmjenama Zakona o radu, a da ništa kvalitetnog ili premalo, evo korigiram se, premalo radimo na ove dvije, tri kontrolne točke. Čak štoviše, sustavnih kolektivnih ugovora se u Hrvatskoj nadalje uništava. Kada sam jutros govorio o društvenoj odgovornosti poslodavaca, mislih prije svega na sljedeće. 50% hrvatskih kapitalista do svoje poduzetničke imovine došlo je u pretvorbi i privatizaciji za jednu desetinu vrijednosti. Oni su dobili darovanu imovinu najčešće. I zbog toga kod njih postoji društvena odgovornost. Ali nije to sve. Hrvatska država daje poticaje poljoprivredi, proizvodnji i preradi hrane i kada uzimaju državni, javni novac onda su društveni subjekti. Kada država želi regulirati prava kod njih zaposlenih ljudi, onda se pozivaju na privatno vlasništvo. Programi zapošljavanja različitih mjera koje je ministarstvo provodilo, ako imam točan podatak, negdje oko 50 tisuća ljudi u prošloj godini je došlo na rad u privatni sektor, beneficiranim uvjetima iz državnog proračuna. da oni nisu bili privatni kapitalisti, nego društveni subjekti značajni za Hrvatsku, kada su dobivali jeftiniju radnu snagu, kao što i treće volonteri za 1600 kuna koji su isto radili kod tih istih koji traže i optužuju radno zakonodavstvo da je rigidno. Ti isti kapitalisti traže otpis svojih dugova kroz predstačajne nagodbe, sami odlučuju kome će što i koliko platiti, oni su društveni subjekti, a ne privatni kapitalisti koji bi trebali imati društvenu odgovornost. I kada se otpiše milijarda, dvije, tri poreznih dugova, sutradan su opet privatni kapitalisti i rade što hoće i zahtijevaju da Hrvatski sabor donese zakon po kojem samo oni odlučuju u pravima radnika. Hrvatska banka često za obnovu i razvoj im daje kredite jeftinije, s nižom cijenom kapitala, to je dobro, ali to je novac poreznih obveznika. I opet zaboravljaju da je to javni novac koji građani ove države daju njima da im pomažu za razvoj, investiranje, radna mjesta. Javno privatno partnerstvo, agencijske garancije za kredite koje oni dobivaju, državne pa i lokalne, zakovno strateškim projektima, za privatnu investiciju koja dobije žig strateškog projekta, država radi izvlaštenje privatne imovine da bi on izgradio tvornicu, e tad će društveni subjekt po značaju za RH, ali kada ga se pita za radnička prava i ponašanje prema radnicima, onda je to privatna stvar. I na kraju, državne garancije za privatne investicije. Jel' trebam podsjećati na raspad situacije Dina na Krku? Jel' trebam podsjećati na preuzimanje državne garancije i u brodogradnji i u privatizaciji? Sve su to primjeri kada javni novac poreznih obveznika bio po funkciji obogaćivanja, stvaranja privatnog kapitala. Ali oni to sve zaboravljaju. Za koga se donosi pravna norma, Zakon o radu? Dobri, pošteni, pravedni i odgovorni, društveno odgovorni poslodavci ni do sada nisu imali velike primjedbe na Zakon o radu jer su oni dio toga, najveći dio toga regulirali … dugovima. I od njih ne dobivamo puno pritužbi, … žalbi, prigovora. Ali u Hrvatskoj, kao i u svakoj državi postoje loši, nepošteni, nepravedni i neodgovorni poslodavci i za njih se donosi Zakon o radu. Dakle, to je jedina klasifikacija poslodavaca na koju možemo pristati. To su oni koje je primjer Milanović u svojoj izjavi nazvao neoliberalnim poslodavcima koji vide samo interes profita i ništa drugo i od svake vlasti će tražiti takve uvjete da taj profit bude što veći, a da se za prava zaposlenih pita što manje. Ima ovaj zakon skrivene namjere. Da li su tekstopisci zakona toga svjesni ili ne, ja to ne znam i nije me ni briga, ali Zakon o radu je čitan kroz način njegove provedbe i iskustvom manipulacija. Ta promjena i ove promjene koje jesu, naročito kroz raspodjelu radnog vremena, agencijsko zapošljavanje i smanjenja važnosti sindikata i kolektivnih ugovora, omogućit će poslodavcima da se rješavaju onih radnika koji su za njih u kategoriji potrošenih, starijih, nemoćnih, boležljivih i koji njima ne daju više, ono što oni od njega očekuju. Doći će do pada cijene rada, agencijskim zapošljavanjem koje će biti sve više i više jer će ubrzo shvatiti tu mogućnost manipulacije i neće on zapošljavati na isto radno mjesto gdje je dao otkaz poslovno uvjetovani, nego će izmisliti drugo radno mjesto. Uostalom zašto širimo ovlasti Radničkih vijeća tobože da pojačamo njihovu ulogu tamo gdje nema sindikata, a ne širimo tamo gdje je ključ kada su u pitanju odlučivanja pa što sam i prije naglasio, ne nakon konzultacija, nego samo uz suglasnost Radničkog vijeća. I sudbina kolektivnih ugovora je sve neizvjesnija i jedina smo država koja je zadržala nažalost sustav i Pravilnika o radu i kolektivnih ugovora. Ako doista želimo poticati kolektivne ugovore kao instrument institut ugovaranja i proširenja prava i zakonodavnog okvira, onda Pravilnici o radu nemaju što raditi na tržištu rada, onda se to kolektivni ugovori. Osim kod otpremnina država zaposlenima i to na način da garantira 1/3 plaće po godini staža, zaposlenima od materijalnih prava garantira samo minimalnu plaću ništa drugo. I to je istina. Naravno da kroz preraspodjelu radnog vremena do 56 sati po zakonu, a do 60 ako je to regulirano kolektivnim ugovorom će doći do nove točke manipulacija posebno kod onih zaposlenih koji imaju ugovor na određeno vrijeme. U javnom sektoru u državnoj i javnoj upravi prevladavaju ugovori na neodređeno, u privatnom sektoru prevladava ugovor na određeno vrijeme. I živa je istina, ja ne znam dali te stvari do svi oni koji imaju ugovor na određeno vrijeme u trenutku kada bi trebali koristiti neko svoje pravo pa i pravo na preraspodjelu radnog vremena ugovor ističe i nemaju oni više mogućnosti vraćanja tog prava. Netko je rekao da bi ljudi radili samo da dobiju plaćeno, pa i robovi su radili uvijek samo ako su dobili bar jedan obrok dnevno. Jel to cilj kojega moramo postići? Dokazivanje prava koja radnici potražuju u Hrvatskoj je nemoguća misija zbog straha. Zbog straha koji je zavladao toliko široko i jako da ljudi ne usude se podnositi prijave ni inspektoru rada, a kamoli ići na sud jer je osvetnička ruka onih koji iza toga stoje predaleka. I često puta u ovoj sabornici je bilo rasprava o obitelji, položaju, značaju, natalitetu pa mi recite kakvu to brigu o obitelji i natalitetu vodimo ako velimo da poslodavac može svim propisati da rade i subotom i nedjeljom 56 sati tjedno za zaposlene žene u dane kada nema ni vrtića ni društvenih servisa, zbrinjavanja bilo čega. I naravno da će doći do novog otpuštanja jer je ponuda na tržištu rada još uvijek prevelika da bi se moglo na taj način vršiti korigiranje ponude i potražnje. Ako ne vjerujete odite razgovarati sa ljudima koji rade ugovor na određeno, na 4 sata a rade 8 sati, pa tamo gdje i postoje kartice za cvikanje dođu na posao u 6,00 ali po naredbi karticu moraju cvikati u 7,00 rade do 18,00 a kartice ocvikaju u 16,00 ako žele zadržati posao. Sada recite da ja izmišljam, da vi ne znate da je to istina, da vi ne znate da se radi prekovremeno a koji se ne evidentiraju i ne plaća. Zakon o radu poznaje dvije kategorije poslodavaca po broju zaposlenih, 20 i više i od 1 do 19. Koja se pravila iz Zakona o radu ne primjenjuju za ove do 19? Ne trebaju imati kolektivni ugovor, ne trebaju imati pravilnik o radu, ne trebaju donositi program zbrinjavanja viška niti poštivati ona tri zaštitna kriterija prilikom otpuštanja, dužina radnog staža, starost i da li radnik nekoga uzdržava ili ne, dakle za sve njih ove zaštitni mehanizmi ne vrijede. A koliko je takvih poslodavaca u radnika u Hrvatskoj? 104 tisuće poslodavaca, zapošljava 359 tisuća 587 radnika na koje se i ti zaštitni mehanizmi iz Zakona o radu ne primjenjuju jer je pojedinačno 1 do 19 zaposlenih. To je trećina u privatnom sektoru. I to je činjenica da odmah odagnamo svaku sumnju da je do sada Zakon o radu bio bilo kakav problem. Poslovno uvjetovani otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan ponašanjem radnika nakon otkaza poslovno uvjetovanog otkaza neće biti moguće novog zapošljavanja. Takva norma je postojala i do sada pa jesu li poslodavci, slično, ne takva oprostite, zlorabili tu mogućnost? Jesu. Čime ju sada otvaramo? Agencijama, a o javnom sektoru outsourcingu dakle outsourcing će u javnom sektoru zamijeniti agencijska zapošljavanja u privatnom sektoru. Sada prelazimo na replike. Prvi se javio poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Lesar, u prvom dijelu vašeg izlaganja rekli ste da bi bilo dobro da se nakon ovog prvog čitanja raspiše referendum da vidimo što građani misle o ovome zakonu. siguran sam da bi 70 tisuća neisplaćenih plaća kada bismo postavili pitanje jeste li za da vam poslodavac mora isplatiti plaću 70 tisuća bi bilo za. Ako pitate 384 tisuće nezaposlenih jeste li za da više ne bude nezaposleni, bili bi svi za. Ako pitate 280 tisuća građana sa blokiranim računima jeste li za da vam banka ne smije blokirati račun, 280 tisuća glasova za. Nažalost sadašnje pravne formulacije ustavne i zakonske oko referenduma omogućuju da se oko svačega može raspisati referendum. Ja se više zalažem, razumio sam vašu namjeru za to da se vrati dijalog za stol između sindikata, socijalnih partnera, poslodavaca i svih onih koji žele dobro prije svega radnicima. Zalažemo se za to da se uspostavi ravnoteža između zaposlenih u javnom sektoru, zaposlenih u privatnom sektoru, između poslodavaca nekih koji su pošteni i rade u vrlo teškim uvjetima također, a neki su nepošteni pa iskorištavaju tu svoju poziciju, iskorištavaju svoju državu i da se jednostavno jednim normalnim razgovorom pokuša sa svima učiniti ono što je potrebno, a to je kvalitetan radni zakon ili radno zakonodavstvo. Istina je da je reforma nužna i potrebna ali način na koji je ovo započeto i kako je stalo, to je politički loše. Iza ovoga zakona stoji politika, iza ovoga zakona stoji vladajuća koalicija, iza načina na koju je prezentirano zadan je politički udarac prije svega onima koji su trenutno na vlasti ali i svakoj drugoj politici i vladi koja će doći pazite, oporbi je lakše govoriti da je netko protiv, ali kada se preuzme vlast ne smije se zaboraviti da su mnogi svašta obećavali a nisu ništa napravili. Tu je ključni problem

na konzultaciju sa dokumentima Ustavnog suda iz koje jasno proizlazi da o temama iz članka 1. i 3. Ustava nisu dopušteni referendumi u Hrvatskoj. Drugo, kada sam predlagao referendum, predložio sam referendumsko pitanje da li ste za ili protiv prijedloga Zakona o radu što je sukladno postojećoj ustavnoj odredbi jer se referendum o prijedlogu zakona može raspisati. A kada ste već i ponovno ponavljam taj prijedlog, vrlo je pitanje jednostavno, da li ste za ili protiv Prijedloga Zakona o radu. Bez demagogije koja je u vašoj replici bila prisutna. A kada ste već spomenuli predstečajne nagodbe, bilo bi zanimljivo vidjeti da li bi Sabor prihvatio i moj prijedlog da se institut predstečajnih nagodba omogući i građanima koji su dužni bilo kome i da svaki građanin kao dužnik samostalno odlučuje kojem će vjerovniku priznati potraživanja i koliko će recimo kredita otplatiti kada već govorimo o jednakom položaju i jednakoj primjeni pravde na sve u ovoj državi.

u jednom dijelu ja se mogu s vama složiti u vašoj raspravi posebno kada ste govorili o kapitalistima, hrvatskim kapitalistima, ja ću nadodati tajkunima i tajkunčićima koji su svoju imovinu stekli u doba pretvorbe i to na temelju zakona, to se vjerojatno svi skupa slažemo. Ali ono što nije bilo često u skladu sa zakonom je njihova sprega sa javnim sektorom i na tome su gradili tu svoju imovinu. Naravno da im je profit iznad svega. Međutim, složiti ćete se, oni su u međuvremenu stasali i ojačali i oni su sposobni čak i za tržišnu utakmicu i oni i danas posluju u skladu sa zakonom. Šta sada s njima? A s druge strane, ne brinem ja o njima, a s druge strane imamo poslodavce, pogotovo malo je bilo o njima riječi danas ovdje, male, srednje, poduzetništvo, obrtništvo kojima također treba pomoći i ovaj Zakon je po meni prijedlog zakona i na tragu upravo tih i takvih. Ne možemo raditi tu nekakav diskurs. A i ovim je potrebno, i njima je potrebno, takva je situacija fleksigurnosti itekako. I vidim da mi vrijeme jako brzo izmiče i ovo je točno što ste rekli i za rad na određeno vrijeme i za 4 sata i za povrede radnih prava. Ali pitam se, žao mi je zašto tamo nema sindikata. To je najčešće u realnom sektoru u primarnom i u sekundarnim granama, je li, tercijarnim smo pokriveni. E zašto tu nema sindikata? Ali o tome ću kasnije i u svojoj raspravi. Hvala. Odgovor na repliku poštovani Dragutin Lesar. ponašaju se isto loše kao i ovi naši koji su se obogatili '90.-tih što me malo čudi jer su došli iz uređenih država i tamo doma se ponašaju sukladno društvenoj odgovornosti a kada dođu u Hrvatsku onda podivljaju. Pitate što s njima? Vrijeme je prekratko s obzirom da i vaš predsjednik govori o društvenoj odgovornosti poslodavaca, ne mogu to sada elaborirati pa vas upućujem da vam on to objasni što se podrazumijeva pod društveno odgovornom ponašanju poslodavaca. Zašto nema sindikata kod malih poslodavaca u privatnom sektoru? Ne znate, ja ću vam reći. Zato što jedno od pitanja prilikom traženja posla dali ste član sindikata ako kaže da sigurno neće dobiti posao zato što se sindikalnim predstavnicima zabranjuje ulazak u takva u takva poduzeća, radnje, kako god hoćete reći, čine sve da nema sindikata, da ne bi bilo i kolektivnih ugovora. Krivica je na zakonodavstvo jer nije pratilo trend, je za loše stanje kolektivnih ugovora, slabo razvijen sustav kolektivnih ugovora koji je u Hrvatskoj postojao a uništen je uvijek kriva vlast i poslodavci. Jer ova druga strana je uvijek slabija da se bez jake borbe a ono što vi nazivate proizvodnjom štete kao što je jučerašnji štrajk a do kolektivnih ugovora se može dolaziti samo jakim, generalnim štrajkovima koja uvijek nekoga mora prisiliti na odstupanje. Ali vi umjesto toga uvodite radne obaveze kada netko organizira štrajk.

I vama i nama je jasno da se on nažalost neće ostvariti jer referendum su i oni građani koji su sada upravo izvan Sabornice oni jasno govore šta oni misle. Međutim, problem je sa ovim Zakonom da a to je bilo već rečeno, bilo je čak rečeno od onih koji zagovaraju ovaj Zakon da su s njime nezadovoljni ne samo sindikati nego da su s njime nezadovoljni i poslodavci. sada ako imamo neki zakon s kojim su nezadovoljni i poslodavci i sindikati onda si uistinu čovjek razumno postavi pitanje a zašto ga se onda …/Govornik se ne razumije./… da takav zakon s kojim su svi nezadovoljni se želi se želi na silu nametnuti. Isto tako potpuno je jasno da Zakon o radu nije uzrok krize u hrvatskom gospodarstvu niti će promjena Zakona o radu išta poboljšati u hrvatskom gospodarstvu. Problemi su naravno sasvim drugdje. Vlada nije provela sve one obećavane ukupne mjere koje su trebale rezultirati gospodarskim razvojem Hrvatske i to je uzrok zašto je Hrvatska gospodarski u ovom času tu gdje je a ne

čvrsto sam uvjeren da će vladajući ostati dosljedni u traženju konsenzusa s obzirom da ga očito sa sindikatima ne žele, a s nama ne mogu … postići da je taj konsenzus potražiti na referendumu o Prijedlogu zakona o radu. Nova replika i poštovani Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar, veći dio svog izlaganja

zemlja poduzetništva, blagodati i toliko poželjna za investitore, za ulaganje i za razvoj i poduzetništva i obrtništva da samo eto poduzetnici i gospodarstvenici nikako da shvate. Zapravo vi zajedno očito imate i takvu agendu, a i očito danas kada govorite i prezentirate ovo oko Zakona o radu da će vam čitavo usmjerenje biti da je svemu tome kriv taj hrvatski gospodarstvenik koji je nekakve politike opljačkao Hrvatsku državu. Ne znam samo zašto u Hrvatskoj dvije posljednje godine barem ne vidimo nijednu ozbiljniju investiciju, zašto se sustavno događa desetine tisuća propadanja dugogodišnjih obrta, zašto je nestalo tisuće OPG-a, zašto tisuće poduzetnika ili napuštaju svoje poduzetničke aktivnosti ili napuštaju ovu zemlju, toliko poželjnu za razvoj poduzetništva i zašto je 70 tisuća ljudi izgubilo posao upravo u privatnom sektoru. Na to niste odgovarali i te podatke niste iznosili. I iznijeli ste jedan potpuno netočan podatak, da je najveći dio u Hrvatskoj ugovora na određeno vrijeme. To jednostavno nije točno, to će ljudi potvrditi iz ministarstva koji imaju te podatke. Mislim da je preko 90% upravo ugovora na neodređeno vrijeme, no međutim istina je da se najveći dio ugovora za prvo zaposlenje događa ugovora na određeno vrijeme. Dakle to je izvrtanje činjenica i to jednostavno nije tako i isto tako u privatnom sektoru prevladavaju ugovori na neodređeno vrijeme i u ovom trenutku. Provjerite taj podatak pa onda izađite sa istinom. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Dragutin Lesar. Izvolite. Uvaženi kolega, sve što sam naveo da je država pomagala privatne investitore i poslodavce je točno. To niste osporili, dakle da. Da li je to bilo dovoljno, moglo je više, trebalo je više, to je stvar rasprave. I nisam poslodavce optužio da su pokrali državu nego sam na temelju toga postavio jasan zahtjev, a vi kao bivši ministar bi to morali znati, posebice zbog resora koji ste pokrivali, da u uređenim državama svaka vlast od poslodavaca traži i o tome sam govorio o toj društvenoj odgovornosti i da prilikom odlučivanja o otpuštanju naročito većeg broja ljudi, to mora biti na način da država socijalnog aspekta to može prihvatiti jer je to teret za državu. Ako vi ne znate zašto u Hrvatskoj nema više investicija kao bivši ministar, meni je žao ali ja sam neki dan vidio da se ljudi poslodavci, ulagači žale da nema struje u poduzetničkoj zoni, da im svaki čas nestane struje pa ne mogu razvijat proizvodnju, da ovi koji prerađuju med imaju problem jer proizvođači meda čekaju 6 mjeseci da budu upisani u nekakav upisnik ministarstva, da po 6 mjeseci čekaju na banalne dozvole i taman kad sve donesu, ishode, onda im referenti vele da je u međuvremenu promijenjen i zakon pa moraju iznova pola tih dozvola priskrbiti u skladu sa novim zakonom. To je recimo veliki broj poslodavaca upozoravao. A kad sam govorio o ugovorima na određeno vrijeme, bio sam jasan, govorio sam o privatnom sektoru i naglasio sam da u javnom sektoru, državnoj službi i javnim poduzećima prevladavaju ugovori na neodređeno vrijeme. Posljednja replika, poštovani Damir Rimac. Dakle dotakli ste se toga da prijedlog novog zakona uopće nije stimulativan niti za žene niti za majke. Dopustite mi da vas podsjetim da vi ipak dolazite iz jednog kraja gdje je poslovna klima puno bolja nego iz kraja gdje ja dolazim, a to je Slavonija. Tamo su žene, tamo su majke, tamo su službenice, spremačice, kuharice, željne raditi ali da im taj rad netko plati. One su spremne izaći i raditi i nedjeljom i neradnim danom i blagdanom, ali problem je što se tim ženama, tim majkama, tim blagajnicama taj rad ne plaća. Upravo iz tog razloga ovaj zakon se po prvi put hvata ozbiljno u koštac sa sivom ekonomijom, sa radom na crno i pokušava se na određeni način to riješiti. Ja vas molim da zaista sagledavamo situaciju na razini cijele države, a ne samo iz dijela iz kojega dolazimo. Ja bih mogao u svojim raspravama i replikama uvijek spominjat samo Slavoniju, međutim to ne radim, gledam državu kao jednu cjelovitu sredinu. Ponavljam, blagajnice, službenice, spremačice, kuharice u Slavoniji žele raditi i neradnim danom i nedjeljom, samo traže da ih se za svoj posao, za pošteni rad pošteno plati, a to je do sada bilo najveći problem, poslodavci to nisu činili. Nisam spomenuo ili upotrijebio riječi stimulativan ili destimulativan u smislu natalitetne politike nego sam upozorio i da raspored radnog vremena utječe na kvalitetu obiteljskog života, posebice kod zaposlenih žena i utječe i na odluku posebice mladih obitelji na prvo dijete. Nisam govorio poučen primjerima neke uže zajednice na teritoriju Republike Hrvatske nego u cjelini. Ja se s vama slažem, ne samo žene, ne samo mladi, svi će prihvatiti pristup pošteno odrađeni posao, pošteno plaćena plaća za naknadu za taj posao. Ali to nije tako. Jer te žene i ti zaposlenici, ti radnici ne rade onaj fond sati koji im je upisan u ugovor, nego rade pa skoro i duplo od toga. Ne rade samo nedjeljom one obitelji koje su bez djece ili sa odraslom djecom, nego one koje nemaju kamo s djecom nedjeljom i subotom. A rekao sam da država nije razvila prateće društvene servise kao što to čine one države koje rade takve pomake u fleksibilnosti tržišta rada pa do javnog prijevoza. Kako ljudi koji rade kada nema javnog prijevoza, a on je maltene ukinut još prije desetak, petnaestak godina dolaze na posao, imaju novi trošak putovanja koje se više ne refundira skoro nikome u privatnom sektoru. Dakle, i to je aspekt kojeg moramo sagledavati da ona mizerna plaća koju dobiju im ode za čuvanje djece i putni trošak. I ako im pola plaće ostane oni jako zadovoljni i sretni. Tako se čita Zakon o radu i sagledava tržište rada. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog Zakona o radu iliti prvo čitanje Zakona o radu po nama danas nije trebao biti tema ovakove rasprave prije svega zbog osjetljivosti života u Hrvatskoj. Nemam potrebu odgovoriti kratko gospodinu Lesaru zašto sam replicirao na ono što je gospodin Lesar rekao da je demagogija vezano za referendum. Pa htio sam podsjetiti gospodina ministra i Vladu da sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora u članku 184. stavku 3. početak prvog čitanja predlagatelj zakona može povući prijedlog zakona do zaključenja rasprave. Svojom dobrom namjerom htio sam uštedjeti Hrvatskoj državi 50 milijuna kuna za nepotrebni referendum. Jer sto posto smo sigurni da bi svi koji bi išli, kada bismo ih pitali jeste li za ovakav Zakon o radu ili protiv svi bi bili protiv. Tako da trebamo razmišljati o tome da referendum treba biti pravo za neposrednu demokraciju i odlučivanje naroda ali sa svrhom i ciljem, nepotrebni trošak može izbjeći vladajuća koalicija što smatramo da bi bilo mudro i pametno ne čekati kraj rasprave nego povući ovo zbog jednog jedinog razloga a to je dijalog, razgovor sa onima kojih se ovo najviše tiče a to su radnici. Ne možete onome koji radi ne dobije plaću, onome koji je na birou kao nezaposlen, onome koji danas teško živi u Hrvatskoj, a budimo realni to je istina, to je tako ne možemo govoriti da je ovo zaštita prava radnika. Ono što se svi trebamo složiti i na žalost došlo je do ove situacije, ja ću pomalo govoriti više politički nego kao pravnik. Ali sa dobrom namjerom dat ću svoj doprinos ovome što ste predložili kao prijedlog zakona u prvom čitanju. Ono što vas sve skupa treba podsjetiti, a to je da ste zalaganje za prava radnika obećali hrvatskome narodu nakon što ste dobili povjerenje poslije izbora. I pomalo je suludo, rekao bih čak i bezobrazno i neodgovorno da govorite da netko laže. Nismo mi, oni su, mi nismo znali, netko je krao, mi ne krademo, mi smo pošteni, mi smo ovakvi, onakvi. Ne može nitko dati procjenu da je vaša Vlada najuspješnija Vlada jer to nije tako. To bi trebao reći netko drugi, a taj drugi trebao biti hrvatski narod, građani koji prate vaš rad. Dvije godine je prošlo. Imali ste konvenciju koju bih ja više slobodno nazvao tulum u subotu, gdje je bilo puno smijeha, optimizma za nešto što zaista nema nikakove svrhe, a to je da su one poruke koje su izrečene nisu uopće realne i nemaju doticaj sa stvarnošću, a imaju veze sa radnicima i sa Zakonom o radu. A pozdravljam i to što je gospođa Zgrebec govorila u ime vašeg kluba, jer ona ima ono što je potrebno a to je realnost i mirnoća. I to bi se trebalo vratiti prije svega ne vrijeđajući nikoga osobno u one stranke i koalicije koje preuzimaju vlast. Jer ako netko nešto potpiše, a tiče se prava radnika, onda kada je u oporbi, a dođe na vlast pa kaže da mu je žao što je to potpisao tako jer nije trebao misliti, onda takva osoba, a to je premijer naše Vlade, Vlade vaše većine koju ste vi izabrali zasigurno pošteno, najiskrenije ne bi trebao imati povjerenje građana ali to je mišljenje nas koji smo trenutno u oporbi. Vi ste nas ovakvim prijedlogom zakona doveli pred zid da u raspravi koja bi trebala biti konstruktivna moramo biti protiv iz jednog jedinog razloga što ne želimo soliti sol na rane onih koji danas teško u Hrvatskoj žive. Imali ste priliku gospodine ministre od 11. mjeseca prošle godine do danas pokazati dobru volju i pozvati sve za stol, pa čak i one za koje smatrate da ne mogu dati doprinos kvaliteti vašeg rada to je vaša osobna procjena. Ali da ste pokušali barem ljudski prebaciti odgovornost za nacionalni problem, a to je velika nezaposlenost i teško stanje u gospodarstvu na sve stranke vidjeli biste tko bi vam se odazvao, tko bi došao i tko bi što rekao korisno što bi dalo doprinos kvaliteti Zakona o radu. Međutim, to se nije dogodilo. I to stalno pozivanje na mir, mir, mir odavde, a na ulici trenutno imamo prosvjede imat ćemo na žalost toga sve više i više. Jer ljudi, narod je nezadovoljan vašom politikom. Nemate realni doticaj sa stvarnošću. Vaš je premijer kada je u pitanju situacija u Hrvatskoj u subotu rekao i dao poruku vašim ministrima, vama, ne znam kome sve ne da idete među ljude, da vratite ono što ste možda malo izgubili a to je srce dobrih namjera od dobrih promjena. To ne možete reći da nije rečeno. To je poruka sa vašeg skupa. Dakle, srce dobrih promjena je razumjeti i one kojima je teško, a sigurno da je najteže onima koji ne rade, onima koji ne dobivaju plaće i onima koji teško žive. No budimo realni, istina je da zakon treba revidirati, da treba napraviti sveobuhvatnu promjenu radnog zakonodavstva ali prije svega štiteći interese onih radnika koji pošteno rade i nema tu nikakve fige u džepu. Postoje sustavi prije svega državni, gdje ima prevelik broj zaposlenih i da neki radnici ne rade svoj posao pošteno. Zakon bi trebao omogućiti da onaj tko ne radi svoj posao sukladno obvezama Zakona o radu svom radnom mjestu može dobiti otkaz ali isto tako treba ga zakonom spriječiti da ne možemo dozvoliti otkaz koji je nezakonit, štititi radnika u tom djelu da oni koji rade dobiju plaću za svoj posao a oni koji ne rade da iz toga sustava idu. Isto tako, svaka ozbiljna Vlada pa svaka ozbiljna i oporba koja daje poruke javnosti da želi doći na vlast treba reći razumno, morat ćemo ne bježati od svog naroda i ljudi nego napraviti cjelokupnu reformu sustava RH i javne uprave i zaposlenih u javnim službama ali lokalne. Zalažemo se za ono, prošla su vremena, 90-tih godina stvaranja hrvatske države da konačno vidimo koliko je novca utrošeno u jedan teritorijalni ustroj Hrvatske koji je imao taj nacionalni zanos 90-tih godina, 91.kada smo stvarali državu ali zamislite koliko je ljudi zaposleno na radnim mjestima u u velikom broju općina, 460 i više gradova, županija, koliko se novca iz državne blagajne slijevat na ta radna mjesta gdje ljudi iskreno rečeno i realno zaista nemaju što raditi. To su neke bolne poruke ali bolna istina za našu državu da ćemo morati zajedno odgovorno obećati da ono što govorimo danas mislimo i sutra. Tada ćete vratiti povjerenje u politiku, povjerenje u socijalne partere, vratiti ćete ono što je i poruka koju ste danas rekli ali ona se nije ostvarila a to je dijalog sa svima koji žele sudjelovati u dobrim namjerama a to je zaštita interesa građana RH. Ovo što se Ovo što se dogodilo danas smatramo da je politički udarac koji ste nanijeli prije svega sami sebi, vaš premijer Zoran Milanović koji je mogao jučer a imali ste Klub zastupnika vaše stranke reći da se ovo povlači radi razgovora, radi toga što je situacija u Hrvatskoj vani, među ljudima koji su normalni, iskreni, otvoreni takva da su svi u jednoj općoj depresiji, u pesimizmu jer nema nade za bolji život u našoj zemlji a dvije godine je prošlo od toga da ste vi vlast preuzeli. Iskreno bi bilo i pošteno da ste rekli na što ste sve naišli u ovoj godini vladanja, a niste baš tako dugo vladali u Hrvatskoj, a niste baš tako dugo vladali u Hrvatskoj, imali ste dva puta priliku, pa bi bilo pošteno reći, da, teško nam je, nismo uspjeli u svojim reformama zbog toga, toga i toga. Sve je veći broj nezaposlenih nažalost ali ne možete govoriti da je sve lijepo, divno i krasno, da sve ide k tomu da trebate dobiti povjerenje u još jednom mandatu, a ovaj Zakon o radu je biblija za sve radnike i zaposlene i nezaposlene i možda prilika za neki novi početak nekome koji danas ne radi i zato nije dobro da ste na ovakav način bez razumnog razloga prvo svega manevrirali u Hrvatskom saboru kad će to doći na raspravu ili ne ali ono što trebate osluhnuti, to je glas naroda i onih koji su danas bili pred Hrvatskim saborom ali na ulicama. Ako ste pokušali na ovakav način promijeniti samo i naziv zakona, jedno slovo onda ste pogriješili jer niste slušali što ljudi misle. I čemu ova poruka idite među ljude i vratite srce dobrim promjenama. To meni uopće nije jasno. Dalje, rekli ste danas da ste nekoliko puta pozivali na dijalog. Rekli ste da ovaj zakon štiti radnike. Mi smatramo da prijedlog Zakona krije određene zamke a te zamke treba spriječiti ako ste zaista u dobroj namjeri prije svega da se vratite za stol a onda iskreno i realno reći kad treba sagledati i ono što sindikati predlažu i socijalni parteri, treba reći i to da je istina da treba revidirati sustav ali da treba staviti u ravnotežu i poslodavce i one nadamo se da će to biti veći broj, a danas je to mali koji u privatnom sektoru zapošljava ljude, daje plaće na težak način jer puno je teže biti na privatnom tržištu, na tržištu rada kada ste kod privatnika ili na onom drugome tržištu kada ste na državnom proračunu. Štititi i govoriti da je ovo Zakon da sačuvate radna mjesta, očuvanje radnih mjesta je plemenita namjera ali očuvanje radnih mjesta treba imati podlogu, podlogu u onome gdje ti ljudi rade, što rade, u kojim sustavima, kako, zašto i na koji način i da li za svoj pošteni i opravdani rad imaju plaću. Ono što nije dobro po nama, predložena fragmentacija zakona odnosno tendencija da se sve veći broj postojećih rješenja širi na više zakona a ne na jedan onaj centralni glavni zakon, Zakon o radu, to je prije svega po nama dovodi u pitanje pravnu sigurnost odnosno povećanje pravne nesigurnosti i stvara nered u postojećoj šumi nereda. Vidjeli smo Zakon o reprezentativnosti gdje se na posredan način htjelo utjecati na Zakon o radu. Po nama moramo težiti ili bar trebali težiti vi koji trenutno vladate, imate vladajuću većinu na donošenje Zakona koji će biti u jednome, dakle izbjeći daljnju fragmentaciju Zakona i širenje propisa u više zakona nego donijeti jedan konkretni i kvalitetan zakon koji će imati svrhu zaista očuvanje svih onih radnih prava koje je naša ustavna i temeljna vrednota dok se to ne vrati tamo gdje mu je mjesto, to nećete moći napraviti. Što se tiče rada preko agencija za privremeno zapošljavanje i upućivanje radnika na takva radna mjesta vjerujemo i tu se krije moguća opasnost da će to ići na štetu radnika i u korist daljnjeg pada na životnog standardnoga u Hrvatskoj jer je moguće da je riječ o rješenjima koje će posljedično rušiti cijenu rada jer agencija za privremeno zapošljavanje imaju tu manevarski prostor da cijena rada neće biti ista za sve. Tako da se tu krije eventualna opasnost da to prije svega će opterećivati radnika i njegovu plaću a ono na što ste vi vaša Vlada trebali težiti a to je smanjenje porezne presije i poreznih opterećenja na cijenu rada. Smanjenje porezne presije i poreznih opterećenja na cijenu rada uvelike bi doprinijeli kvaliteti rada ali i kvaliteti i života radnika, svih građana RH. Ovaj Ovaj današnji način nastupa i sindikata i socijalnih partnera ovdje u Hrvatskome saboru, izražavanje opravdanog nezadovoljstva pred Hrvatskim saborom, to ne treba nitko shvatiti kao poziv na revoluciju, nego poziv na revolt zbog onoga što se događa i ponovit ću ono što je rekao vaš predsjednik a siguran sam da je on mogao ovo spriječiti. On je ipak osoba koja se školovala u inozemstvu, koja je živjela drugačijim životom nego što je većina od nas ovdje i koja bi kao diplomat trebala imati više državničke osjetljivosti a to je da mu nitko ne bi zamjerio da je bio iskren i da na početku svog mandata napravio neke korake koji bi bili možda po nekome suludi ali bili bi opravdani. Da je onda došlo do smanjenja dužnosničkih plaća, visokih državnih dužnosnika i za 30%, 40, pa tko bi mu zamjerio jer je preuzeo vlast u stanju kada je Hrvatska već bila u gospodarskoj krizi, ali ovo seciranje svakoga malo, pomalo, od liječnika, od braniteljskih mirovina, od učitelja, od znanstvenika uzimati novac iz proračuna vlastitih prihoda fakulteta pa je ne nož u leđa znanosti, mi težimo izvrsnosti koja bi trebala povećavati radna mjesta u gospodarstvu, a znanost i gospodarstvo su povezani i to su vam radna mjesta. Pa koji će to znanstvenik koji sada radi, možda i do 6, 7, 8 navečer i ima duple nastave, raznorazne fakultativne nastave, govore na engleskom jeziku i na francuskom, uče naše studente i učenike nekakvom europskom pravu i pravne stečevine EU. Pa ko je lud raditi za to da ga netko ne plati? I što mislite što će biti? Neće biti posljedica da se vlastiti prihod slijeva u državnu blagajnu koja će osigurati radna mjesta, nego će znanost pasti za 5 stepenica niže i oni koji trebaju nešto naučiti, a ne se zaglupljivati neće imati tu priliku. Nema tu novaca, tu će biti manje rada i manje doprinosa znanosti i to je jedina istina, a težimo savršenstvu, izvrsnosti, težimo europskoj zemlji. Ovo što je u ovome zakonu, još jednom razumno, trebali ste drugačije i nitko vam ne bi zamjerio, trebali ste bez obzira što možda mislite da bi vas netko odbio, pozvati sve. Još jednom, 11 mjesec, sada je veljača, premijer se dva puta samo sastao sa sindikatima i sve je to rečeno na vašem skupu, a to su riječi premijera, mi ne volimo populizam, plitke emocije iza kojih slijedi bijes. Ima rezultata, uslijedit će drugi rezultati, mi smo izabrali teži put, ali hodajte uspravno, nemojte gmizati. Ako je gmizanje dijalog i razgovor sa svima, onda je to promašena politika i onda je to nešto u što ste nas vi kao oporbu u Hrvatskom saboru, a smatram da bi neka oporba trebala biti i potreba da bude konstruktivna, da bi trebala dati svoj doprinos tome da zakoni koje donosimo budu kvalitetni i na korist onih koji od ovoga našega rada trebaju živjeti. Istina je sljedeća, a to je poštovana potpredsjednica Zgrebec rekla i ja izuzetno cijenim ovo što je ona danas govorila, da postoji mogućnost da Saborska većina odbije neki zakon koji je predložila Vlada. Vjerujem, a i siguran sam u to da se u povijesti Hrvatske države, od samostalnosti to nije dogodilo. Nažalost, kolegice i kolege, dok ne promijenimo sustav parlamentarizma Hrvatskoga sabora, način funkcioniranja Vlade, premijera, predsjednika stranaka, dok ne promijenimo i ovlasti predsjednika Republike, ako hoćete, mi nećemo učiniti ništa, svi će nas smatrati neozbiljnima, neodgovornima za ono što trebamo raditi. Nećemo ovo podržati jer smatramo da to nije dobro za radnike, za sve one koji rade, a ne dobivaju plaću i koji čekaju posao u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Replika ima 12, nećemo ih moći sve apsolvirati do stanke, ali nešto ćemo čuti. Prva se javila poštovana Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapiću, mi se često puta i jako, jako puno puta slažemo, ali ovaj puta ne baš u nekim dijelovima vašega govora. Prije svega, krenut ću od vaše kvalifikacije subotnjeg skupa SDP-a, rekli ste da je tamo prštalo sve od smijeha i optimizma. Moj je dojam bio drugačiji, da je to bila jedna ipak komorna atmosfera o čemu govori i činjenica da je ministar financija, najpopularnija osoba u Vladi sjedi sjedi u zadnjem redu i zapravo pokupi cijelu atmosferu i sve komentare od toga skupa i to u trenutku kada donosimo rebalans proračuna koji još evo, ovaj tjedan neće biti ni na dnevnom redu. Spominjali ste referendum, da će tako, bilo bi dobro da se možda ovaj zakon i promijeni na referendumu. Ja mislim da bi bilo jako loše da krenemo putem da se zakoni mijenjaju na referendumu jer onda nam neće trebati ni Vlada, ali neće nam trebati ni Parlament, znači zakone treba donositi u Hrvatskome saboru, koje trebaju predlagati predlagati Vlada, treba ih donositi većinom. Oko ovako važnih zakona treba težiti konsenzusu ako je moguće. Ali mislim da ste jako dobro zapravo spomenuli još nešto, iz cijelog izlaganja je to vidljivo, dosljednost politike i političara. Dakle, kada si u oporbi, moraš govoriti ono što će te čekati ako dođeš na vlast jer ako govoriš jednoj u oporbi, drugo na vlasti ili obrnuto, jedno dok si na vlasti, a onda potpuno drugo kada si u oporbi, to te jednog dana sustigne, apsolutno kao bumerang. I na kraju podsjećam da kada smo povukli Zakon o radu 2010. da je prikupljen dovoljan broj potpisa za referendum, da smo tada potpisali sa sindikatima jedan sporazum o tome, ako se dobro sjećam da se referendum ipak, odnosno da se krene putom da se to održi zajedno sa referendumom za EU, ali to se nije dogodilo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Josip Salapić. Uvažena gospođo Kosor, ne moramo se u svemu složiti, to je ljudski, nekad treba misliti drugačije, bitno da su nam namjere iste. Nisam htio uvrijediti kolege vladajuće koalicije kada sam spomenuo taj smijeh i naziv koji sam dao, to je samo preneseno značenje onoga što je tamo rečeno, a rečeno je da je sve u Hrvatskoj lijepo i jedna izjava gospođe potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih poslova bila je da je ovo ne uspješna Vlada, nego najuspješnija u povijesti Hrvatske. Da, gospodin Grčić je rekao da će 74 milijardi investicija doći ove godine, nitko mu ne brani da to kaže, a što ako se to ne dogodi? Gdje je ta vjerodostojnost toga? Optimizam je pozitivan, ali realni optimizam. Ja sam samo pozvao na razum i rekao sam da bi bilo puno poštenije i ljudskije da se reklo što se zateklo prije dvije godine, da smo došli do toga i toga, da ne možemo više tako, da ćemo morati konačno napraviti ono što ste trebali na početku svoga mandata. Nije se ni jedna poruka čula da smo došli pred zid, da je gospodarska kriza sve veća, da je deficit sve veći, da je sve veći broj nezaposlenih, da su čak one mjere koje su bile za privremeno zapošljavanje za 1600 kuna pozitivne, to smo i podržali, pa se one ne mogu razmatrati u globali svih nezaposlenih jer nažalost iz dana u dan broj nezaposlenih raste. Dakle, samo sam predložio da budete realni. Ide, ne ide, možemo, ne možemo. Ali sam dao naglasak na to da je potreban dijalog i da svi mogu reći ono što misle. Ako se netko vrijeđa na to, pa to je stvar svakog od nas osobno, kako što razumije. Ono što se tamo dogodilo, dogodilo se da je u sredini mandata, kada su nam prosvjedi na ulicama, kada je socijalni nemir sve bliže, govori se o medu i mlijeku u Hrvatskoj kao da je sve bajno i sjajno, a vidimo prognoze i međunarodne zajednice i Europske komisije koja od nas traži zbog prekomjernog deficita određene korake, da to ništa nije dobro. I to je bila ustvari poruka u raspravi, poziv na dijalog, ništa zlonamjerno. **Stazić, Nenad (SDP)** Imamo još vremena čuti repliku poštovane Gordane Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Salapić, najprije bi vam trebala zahvaliti u ime SDP-a što reklamirate konvenciju prošlu SDP-a i sada ovako vas slušam i onda si razmišljam, nije valjda da ste i vi bili tamo kada tako u detalje govorite što se dešavalo. nažalost meni je žao, ja ću reći i vi u svojoj raspravi u ime kluba možete govoriti sve što želite ali žao mi je što se iz vaše rasprave ništa konkretnog doprinosa vezano oko predloženog Zakona o radu i što je to u tom zakonu sa čime se vi ne slažete i što je to gdje vi mislite koji članak zakona je taj koji tako unizuje prava radnika i sve ostale kritike koje se čuju. Stalno ponavljate poziv na dijalog, poziv na konsenzus, dijalog, dijalog, dijalog. O ovom prijedlogu zakona pregovori se više od godinu dana. Negdje u 11.mjesecu jedna strana u ovom slučaju sindikati su otišli i napustili te pregovore i ultimativno ultimativno tvrdim, a svi smo mi razgovarali u ime naših klubova sa svim predstavnicima sindikalnih središnjica, oni ne žele odstupiti. Čak i one primjedbe koje imaju razgovor o tim primjedbama nije moguć, ne žele konstruktivno rješenje. I još nešto ću reći, danas ovdje je bio prosvjed na Markovom trgu, postavljen je veliki videozid da bi se čulo i svi smo tako obaviješteni što o prijedlogu zakona misle saborski zastupnici, saborski klubovi pa možda i koji pojedinačna rasprava. Koliko ja znam u 11,19 minuta prije nego što je započela uopće rasprava po klubovima lijepo su se svi razišli. Nije ih bilo briga da čuju što makar klubovi zastupnike misle reći o Zakonu o radu. Toliko o spremnosti na dijalog. **Stazić, Nenad (SDP)** Gospođo zastupnice, prije svega ja poštujem to da vi možete razumjeti kako želite ono što sam ja govorio. Govorio sam ja i o zakonu, govorio sam o … određenih pravnih normi, ovo je prvo čitanje zakona, govorio sam o Agenciji za privremeno zapošljavanje, govorio sam o zaštiti prava radnika i mogućoj pravnoj nesigurnosti zbog određenih rješenja, ali vas je očito dotaknula samo jedna misao, a to je da sam ja u svojoj raspravi govorio o vašem predsjedniku stranke i Vlade. Dakle odakle nama informacija? Pa ovako gospođo Sobol, pa svaki odgovorni političar subotom ne hladi noge u lavoru kod kuće nego prati što se dešava u državi. Vi ste imali konvenciju na kojoj ste trebali dati ključne poruke javnosti, a to ako vas osobno smeta kada netko poziva vašeg predsjednika stranke koji je sam za sebe znao reći da je državnik koji je odgovoran, na dijalog, ja ne vidim razloga za vašu uznemirenost da je to zla namjera. To je jako dobra namjera gospođo Sobol jel da je gospodin Milanović htio razgovarati sa svojim narodom onda bi otišao miroljubivo i u Vukovar, otišao bi i liječnicima, ne bi se samo dva puta sastao sa sindikalistima i ne bi izbjegavao izaći van na ulicu. Pa ako je to tako sve lijepo, divno i krasno i vidite neku zlu namjeru u mojoj raspravi zašto onda danas na temelju preporuke vašeg predsjednika, idite među ljude niste izašli van ako je tako kako vi govorite? Moja namjera prema vam apsolutno nije bila zlonamjerna nego samo poziv na dijalog. A zašto nisam konkretno o člancima zakona govorio? Pa nisam lud, zbog jednog razloga. Nema podrške partnera, nema Pa tko bi onda tu raspravljao, dao vama doprinos, kvaliteti vašeg zakona kada je sve naopačke. Pa to je istina. Možete se ljutiti do sutra to me uopće ne zanima. **Stazić, Nenad (SDP)** Određujem stanku do 15,00 sati. Dobar tek.